**Bebić, Luka (HDZ)** Još ćemo jednu točku dnevnog reda nastojati. A to je - Izvješće o napretku u područjima kulture govora, potpunog i objektivnog informiranja, razvitka javnih sadržaja u ostvarivanju programa javne televizije, te otklanjanju pogovora o mogućoj korupciji unutar HRT-a unutar HRT-a Podnositelj je Programsko vijeće Hrvatske radio-televizije. Programsko vijeće je podnijelo ovo izvješće na temelju zaključka Hrvatskog sabora, donesenog prigodom rasprave o izvješću o radu Vijeća HRT-a. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Đuro Popijač predsjednik Programskog vijeća Hrvatske radio-televizije. Izvolite. zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Evo pred vama se nalazi navedeno izvješće a to je bila i obaveza Vijeća Hrvatske radio-televizije temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora od 5. prosinca 2008. godine. Izvješće su u dosadašnjoj proceduri određeni Poslovnikom o radu Hrvatskoga sabora razmotrila mjerodavna tijela Hrvatskoga sabora i donijela svoja mišljenja te ovome domu naravno predložila i zaključke u vezi s tim. Odmah napominjem da Vijeće HRT-a nema svoje stručne službe niti je sastavljeno od profesionalaca već isključivo od predstavnika javnosti bez prava na naknadu pa se u ovakvim izvješćima moramo oslanjati na ono što za nas pripremaju i glavni ravnatelj, Ravnateljstvo HRT-a, glavni urednici i njihove stručne službe. Nadalje, podsjećam vas da vijeće ima 11 članova i da ovakva izvješća usvajamo većinom glasova na sjednicama koje su u pravilu maratonske. Prosječno traju 4 do 5 sati i koje održavamo najmanje jednom mjesečno. Vijeće je svakako i spremno prihvatiti sve primjedbe koje nam upućuju uvažene saborske zastupnice i zastupnici kao i članice i članovi pojedinih saborskih odbora pa će vjerujem naši budući dokumenti svakako biti još bolji i sadržajniji. Budući da je vijeće navedeno izvješće dostavilo u pisanom obliku i da ga imate pred sobom ne bih ovom prilikom prepričavao njegov sadržaj već bih se zadržao na bitnim dijelovima a mislim da su to zaključci do kojih je vijeće HRT-a došlo razmatrajući navedenu problematiku. Vezano za kulturu govora o programima HR-a i HTV-a vijeće je zaključilo da Služba za jezik i govor HR-a i HTV-a stručno obavljaju svoju zadaću te obvezalo urednike emisija i programa da u suradnji s tim službama usklade obrazovanje novinara u uporabi standardnoga hrvatskoga jezika. U slučaju da pojedini novinari ne poštuju utvrđena pravila ponašanja sukladno općim aktima HRT-a oni trebaju snositi odgovarajuće posljedice. Za provedbu ovog zaključka odgovorni su ravnatelji Hrvatskog radija i Hrvatske televizije koji su obvezni poduzeti, o poduzetom izvijestiti Vijeće HRT-a. Glede objektivnosti informiranja složili smo se sa zaključkom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina a koji u potpunosti odgovara i zaključku Vijeća HRT-a a to je potrebno je i dalje kontinuirano pratiti stanje na HRT-u s ciljem ostvarivanja potpune neovisnosti toga javnog servisa, osiguravanja objektivnog informiranja javnosti, jačanje profesionalnosti njegovih djelatnika te postizanje najvišeg standarda medijskog djelovanja. Vijeće je s nekoliko zaključaka upozorilo i urednike pojedinih emisija za pristranost u pojedinim emisijama te je višestruko ukazivalo na zastupljenost jednih te istih gostiju u kontakt emisijama što je rezultiralo određenim napretkom ali još uvijek nedovoljnim. Glede razvitka javnih sadržaja opća je ocjena Vijeća HRT-a da su u zadnje dvije godine na tom području napravljeni određeni pomaci, međutim temeljne primjedbe Vijeća HRT-a su na termine emitiranja takvih sadržaja te potreba da oni doista budu dostupni publici kojoj su namijenjeni. Tema korupcije je tema koja je kontinuirano aktualna u cijelom društvu pa bi tako moralo biti u programima Hrvatske radio-televizije kao i unutar same kuće. Svakako bi se o programima HRT-a morali učiniti značajniji pomaci prema otvorenijem novinarstvu lišenom autocenzure ne srljajući pri tome u senzacionalizam već zadržavajući glavne prednosti HRT-a a to su izrečene našim zakonskim obvezama kada se govori o javnoj ulozi HRT-a. I na kraju, naravno i ponešto o aktualnom stanju iz perspektive vijećnika. Mi smo danas svjedoci ozbiljnih problema s kojima se suočava Hrvatska radio-televizija, posebice se to ogleda u financijskom stanju zbog kojega vijeće izražava zabrinutost i za ostvarivanje programskih usmjerenja posebice javnih sadržaja. Premda se mi članovi vijeća međusobno razlikujemo i u svom svjetonazoru i u načinu izražavanja sve smo više jedinstveni u ukazivanju na probleme s kojima se danas suočava Hrvatska radio-televizija. svjedoci smo da ne samo i članovi vijeća već i u zadnje vrijeme zaposlenici i novinari HRT-a ukazuju na zabrinjavajuće stanje u kući, no međutim ona se često puta brani svojim postupcima i opravdava i "vijećem", i našim mišljenjima, dakle mišljenjima vijeća a koja u najmanju ruku realno nemaju osobiti utjecaj na poslovanje kuće. Evo, takvi brojni slučajevi pod navodnicima ili možda i bez njih sa HRT-a o kojima svakodnevno čitamo u raznim medijima zasigurno ne doprinose rješavanju tih problema. Moram se osvrnuti na zadnji neugodan događaj, imam tu priliku sa ove govornice. Vijeće, ja osobno dakle u ime vijeća najoštrije osuđujemo prijenos utakmice s koje smo mogli čuti govor mržnje a na što ste i vi jutros ukazivali sa ove govornice. Vijeće HRT-a će postaviti pitanje odgovornosti ali i inzistirati kod odgovornih da se pronađe način za rješavanje takvih ispada u eter u budućnosti. Vijeće će konačnom u svojem daljnjem radu i dalje posebnu pažnju pridavati podizanju ugleda i vjerodostojnosti HRT-a u javnosti na razinu koju zaslužuje jedna institucija od najviše kulturne i nacionalne vrijednosti. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije predsjednik odbora gospodin Nenad Stazić. (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 23. sjednici ovo izvješće i to kao matično radno tijelo. U raspravi članovi odbora su naglasili da su prilikom svake rasprave o HRT-u potaknuli i raspravu o stanju jezika i govora na javnoj televiziji. Govor na HRT-u je u krizi ali to se stanje može uspješno prebroditi. Zna se da je škola govora Hrvatskoga radija bila poznata i u svijetu i potrebno je učiniti dodatne napore da se takvo stanje ponovno uspostavi. Izneseno je i nekoliko primjedbi na objektivno informiranje. Kao prvo uočeno je previše crne kronike u informativnim emisijama kao i da se često u takve emisije pozivaju iste osobe kao gosti. Nadalje, iznesen je i slučaj s početka srpnja ove godine kada je HTV u večernjem terminu u trajanju od jednog sata emitirao posebnu emisiju s govorom doktora Ive Sanadera na stranačkom skupu iako je on tada već dao ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tu ostavku je Sabor bio prihvatio. Izneseno je mišljenje da je ovdje Hrvatska radiotelevizija prekršila zakonsku odredbu o zabrani oglašavanja političkih stranaka, no većina članova odbora smatra da je time HRT ispunio svoju funkciju javne televizije i djelovao u interesu javnosti. Dana je primjedba na termin emitiranja emisije "Normalan život" koja se bavi problemima osoba s invaliditetom te je skrenuta i pozornost da bi ova problematika trebala biti zastupljena i u ostalim emisijama, primjerice sportskog ili informativnog sadržaja. Nakon provedene rasprave odbor je odlučio jednoglasno, sa 7 glasova za, sukladno mišljenju Vlade predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke: "1. Prihvaća se Izvješće o napretku u područjima kulture govora, potpunog i objektivnog informiranja. 2. Obvezuje se Programsko vijeće HRT-a da podnese Godišnje izvješće za 2009. godinu s posebnim osvrtom na ocjenu stanja odnosno napretka u području socijalne, vjerske i nacionalne tolerancije u televizijskim i radijskim programima Hrvatske radiotelevizije." Dopustite mi da samo dodam da ove primjedbe koje su danas iznesene o događajima na nogometnoj utakmici potvrđuju opravdanost ovog drugog zaključka vijeća. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Predstavnik Vlade da li želi dodatno obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Predsjedniče Vijeća Hrvatske televizije. Kolege zastupnici. Hrvatski sabor je obvezao Vijeće Hrvatske radiotelevizije da pripremi i podnesi Izvješće o napretku u područjima kulture govora, potpunog i objektivnog informiranja i razvitka javnih sadržaja, a sve to sa ciljem da se primi više informacija o ostvarivanju programa javne televizije i po potrebi otklanjanju eventualnih korupcija unutar Hrvatske radiotelevizije. Vijeće Hrvatske radiotelevizije izvješće je podijelilo u četiri poglavlja: na kulturu govora, potpuno i objektivno informiranje, razvitak javnih sadržaja i mjere za otklanjanje pogovora o mogućoj korupciji unutar Hrvatske radiotelevizije. Kada je u pitanju kultura govora i pravilna upotreba hrvatskog jezika, Vijeće taj dio smatra strateškom zadaćom Hrvatske radiotelevizije i smatra da je stanje jezika i govora na Hrvatskom radiju znatno bolje nego na Hrvatskoj televiziji. Kako bi se kultura govora poboljšala na Hrvatskoj televiziji u Vijeću su se obvezali i obvezali su urednike programa da u suradnji sa službama za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije bolje koordiniraju obrazovanje novinara u korištenju standardnog hrvatskog jezika. No, činjenica je da su tu preporuku Vijeća Hrvatske radiotelevizije urednici Hrvatske televizije ignorirali tako da Vijeće mora ozbiljno razmisliti o sankcioniranju onih koji se ne pridržavaju pravila Hrvatske radiotelevizije u odnosu na obvezu konzultiranja sa Službom za jezik i govor Hrvatske televizije. Početkom ove godine počeo je raditi i Edukacijski centar Hrvatske radiotelevizije za jezik i govor sa ciljem bolje izobrazbe novinara i urednika Hrvatske radiotelevizije, tako da se može u narednom razdoblju očekivati poboljšanje jezične i govorne medijske pismenosti novinara i urednika Hrvatske radiotelevizije. U program edukacije uključeni su i novinari regionalnih radijskih postaja i televizijskih studija. Edukacija za poboljšanje jezične i govorne kulture treba biti uvrštena u opis radnog mjesta novinara, voditelja i urednika na Hrvatskoj radioteleviziji i za to nema nema potrebe bilo kakve dodatne stimulacije. Mislim da to treba ući normalno u njihov opis radnog mjesta i da za to normalno ne treba nikakvu dodatnu stimulaciju koja bi se obećavala da ih na neki način na to potiče. Neprihvatljivo je isticanje problema jezika i govora na način da oni postoje i u drugim televizijskim kućama, jer takvo opravdanje ne može se prihvatiti od Hrvatske radiotelevizije. Hrvatska radiotelevizija ima sve uvjete da zadrži središnju ulogu u promicanju kvalitete hrvatskog jezika i govora. Zato pri izboru svojih kadrova, kao i o postojećim zaposlenicima, mora se voditi računa o njihovoj obrazovanosti i kompetencijama kako bi ostali uzorom drugim radijskim i televizijskim kućama i zato vjerujemo da će Vijeće Hrvatske radiotelevizije u sljedećem izvješću prikazati veće zadovoljstvo i bolju suradnju sa urednicima Hrvatske televizije u rješavanju problema kvaliteta jezika i govora. Kada govorimo o potpunom i objektivnom informiranju, Hrvatski radio puno bolje stoji u tom području od Hrvatske televizije jer poštuje visoko postavljene standarde, pogotovo u segmentu brzog i točnog informiranja, bez nepotrebnog senzacionalizma potičući informiranje i kritičku i javnu raspravu. Televizija je drugačiji medij, ali bi baš zato trebala paziti da ne upadne u zamku senzacionalističkih i površno odrađenih, a neobrađenih tema. Ovom prigodom treba ponoviti o čemu smo danas ovdje već nekoliko puta govorili, a ponoviti treba zato da možda ti silni urednici na Hrvatskoj radioteleviziji čuju i možda ipak konačno nešto poduzmu da stvarno oni razmisle da li treba stvarno prenositi ekscesne događaje, posebno one sa sportskih terena, one koje raznim nacionalističkim, rasističkim ispadima pozivaju na nasilje kao što je to evo bio događaj sada u Varaždinu gdje se igrala nogometna utakmica između Hrvatske i Srbije. Hrvatska radiotelevizija prenošenjem upravo takvih ispada daje značaj takvom divljaštvu, a i tim ja bih rekao divljacima i ja mislim da bi oni trebali izvući poruku. Ako se prisjetimo nogometne utakmice između Engleske i Hrvatske kada je onaj neki golać istrčao na teren, tada ste mogli primjetiti da je upravo kamera prikazivala sasma nešto drugo, da takvom događaju nije dala ama baš nikakav, nikakav značaj, a naši bi najvjerojatnije kamerama ga ispratili do garderobe. Mislim da bi tu trebali ti urednici i glavna urednica Hrvatske televizije ipak neku pouku već nakon toliko vremena rada na Hrvatskoj radioteleviziji izvući. Također treba podsjetiti na važnost istraživačkog novinarstva kao i na brojne teme kojima istraživanje prethodi. Ne mogu biti kvalitetno obrađene u kratkom vremenskom roku samo zato što urednici to traže, jer rezultat takvog rada je samo površna i senzacionalizmom obojena priča. Nije nebitno kako bi Hrvatska televizija trebala više povesti računa o odabiru gostiju da ne moramo iz večeri u večer gledati ista lica u raznim emisijama kao da iz dana u dan gledamo reprizu emisije. Neki gosti toliko su često u emisijama na Hrvatskoj televiziji da se ne žalost ne stignu ni presvući. Javna televizija mora iz pojedinog područja u goste pozivati i raznovrsne stručnjake, bilo iz politike ili gospodarstva, a ne da se stječe dojam kako je u Hrvatskoj slovo palo uvijek na jedne te iste, kao da drugi ovdje ne postoje ili kao da nemamo i druge stručnjake. Vijeće Hrvatske radiotelevizije i samo je uočilo, pa i ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije da posebice u sklopu informativnog programa Hrvatske televizije postoje problemi na relaciji komunikacije i profesionalne suradnje. To nije dovoljno. Vijeće Hrvatske radiotelevizije mora predložiti rješenja i potrebne mjere. Ako glavna urednica informativnog programa te probleme ne može sama riješiti i doprinijeti poboljšanju, profesionalnom radu i međusobnoj komunikaciji na Hrvatskoj televiziji, onda ste vi ti da nešto predložite, a ne da samo konstatirate. Razvoj javnih sadržaja iz dana u dan bilježi napredak iako je potrebno više osluškivati puls javnosti i prilagođavati termine pojedinih emisija zahtjevima gledatelja. Naravno da prime time termina nema na pretek, ali je i šteta da zapaženi i vrijedni sadržaji koji doprinose razvoju pozitivnog okruženja u cijelom društvu gotovo neopaženo prolaze u kasnim terminima. Korupcija i sukob interesa teme su kojih nije pošteđena ni Hrvatska radiotelevizija. Zaposleni u Hrvatskoj radioteleviziji, pogotovo oni ispred kamere i mikrofona osobe su koje imaju velik utjecaj na javno mišljenje, zbog čega upravo oni moraju svojim radom i ponašanjem biti primjer. Razotkrivanje afera spada u domenu istraživačkog novinarstva, pri čemu treba jako paziti da se ne pretvori u površno odrađeni senzacionalizam, odnosno da istraživanje moguće afere ne preraste u stvaranje afere. Na kraju treba istaknuti i ponašanje pojedinih aktera raznih priča s Prisavlja, iako javnost uvijek zanima ono što se događa iza kamera. Pojedini javni djelatnici nanose štete samoj kući nekolegijalnim i nekorektnim istupima. Iako nije neobično da u tako velikom sustavu kakav je Hrvatska radiotelevizija međuljudski odnosi nisu uvijek na najvišoj razini trebalo bi, ponavljam, zbog velikog utjecaja koji novinari i urednici imaju na javnost posvetiti više pažnje profesionalnom odnosu, tj. da ne bi baš svaka nesuglasica trebala biti predmetom koji obrađuje neka od novina na svojim žutim stranicama. Jednako tako oni koji najviše kritiziraju trebali bi znati i primiti kritiku, a ne se kritičkom stavu drugih rugati preko medija. Koliko god široj javnosti simpatična bila izjava jednog od cijenjenih lica s ekrana kako je suspenzija odlična stvar, to citiram, suspenzija odlična stvar jer plaća ide a vi ne radite. U konačnici je uvredljivo za sve one koji rade i pošteno se bore za svoju plaću. Na kraju klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati izvješće s obzirom na njegovu objektivnost i otvoreno ukazivanje na sve probleme koji se moraju razriješiti razriješiti na Hrvatskoj radioteleviziji. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi predsjedniče vijeća, kolegice i kolege. Klub SDP-a je pažljivo razmotrio ovo izvješće i klub SDP-a će ovo izvješće prihvatiti i prihvaća ga s ciljem da ohrabri Programsko vijeće HRT-a i da ga potakne u obavljanju svoje odgovorne dužnosti. Pogotovo kada je u pitanju potpuno i objektivno informiranje na Hrvatskoj radioteleviziji. Potpuno i objektivno informiranje je temeljno obilježje jedne javne televizije. Borba za javnu televiziju nije bila ni laka ni kratkotrajna. Hrvatska radiotelevizija kad je osnovana, tada kao Radiotelevizija Zagreb, osnovana je u uvjetima jednostranačkog sustava kao državna televizija, s obzirom da je taj društveni ustroj bio jednostranački ona je dakako bila i partijska televizija. Demokratskim promjenama '90. godine i uvođenjem višestranačja i višestranačke demokracije u Hrvatskoj, takva se pozicija Hrvatske radiotelevizije nije izmijenila. Ona je ostala i dalje državna televizija, ona je i dalje ostala partijska televizija. Bilo je tada posve normalno da potpredsjednik HDZ-a bude ujedno glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije gospodin Vrdoljak. To je cijelom društvu bilo dakle normalno, to je bilo prihvaćeno bez pogovora. Došlo je tada dakako do smjene i čistke svih urednika, jer je većina urednika i novinara dovođenjem podobnih i poslušnih, i posve je bilo normalno da glavna urednica informativnog programa bude članica glavnog središnjeg odbora vladajuće stranke. 2000. godine promjenom vlasti došlo je do jedne političke odluke. Tadašnja vladajuća koalicija donijela je odluku da Hrvatsku radioteleviziju iz takvog ustrojstva, kao državnog glasila, pretvori u javni servis. Dakle, ona više nije, nije se dopustilo da ona više bude shvaćena kao izborni plijen. Uslijedile su dvije izmjene zakona, prva ponešto neuspjela, s dobrom namjerom, ali neuspjela utoliko što je formirano Vijeće HRT-a ali se u to vijeće su se birali članovi izravno odlukom civilnoga društva, bez posredovanja politike. Htjelo se potpuno politiku izbaciti iz HRT-a, doživjelo se međutim to da su ti članovi vijeća, tako izabrani u to vijeće, u tom vijeću osnovali političku stranku i najavili da idu na izbore. Bilo je posve jasno da je potrebno izmijeniti zakon i do nove izmjene zakona je došlo u tom istom mandatu. Kreator toga zakona je bio kolega Antun Vujić. Uz kasnije neznatne dopune i prilagodbe toga zakona mi danas imamo dobar Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. Zakon koji je usuglašen sa svim direktivama Europske unije. E sad je pitanje kako se taj zakon poštuje. Tim se zakonom npr. zabranjuje promidžba političkih stranaka u vrijeme izvan kampanje. E a da li se to poštuje. U srpnju ove godine ostavku je podnio premijer Ivo Sanader. Njegova ostavka raspravljena je ovdje u Saboru, ta sjednica Sabora je dakako izravno prenošena na Hrvatskoj radioteleviziji sve u skladu sa zakonom, ali na tu sjednicu nije došao premijer u ostavci. On pred ovaj Sabor koji ga je izabrao za premijera nije došao objasniti razloge svoga odlaska. On je toga dana bio u saborskoj zgradi, ali se u nju ušuljao kroz podrum kao što se iz nje i išuljao, ali u ovu sabornicu došao nije. Nekoliko dana kasnije održan je sabor HDZ-a. Hrvatska radiotelevizija je u jednosatnoj posebnoj televiziji donijela cjelokupni govor bivšega premijera na stranačkome skupu. To se nije dogodilo u javnoj televiziji do tada. A televizija koja to napravi nije javna. Ona ne zaslužuje taj častan epitet javne televizije. To se nije moglo dogoditi za vrijeme ravnateljstva gospodina Galića, ali se dogodilo za vrijeme ravnateljstva gospodina Sutlića. Ja ću podsjetiti kad je umro bivši premijer Ivica Račan organiziran je komemorativni skup u dvorani "Vatroslava Lisinskog". Nije tamo bilo stranačkih obilježja niti je bilo stranačkih govora. Bila je to komemoracija na koju su došli i strani državnici. Hrvatska radiotelevizija je odbila to prenositi jer je rekla da se tu radi o komemoraciji koju organizira stranka i da se mora držati zakona. Dobro, prihvatili smo to. Prihvatili smo to dobronamjerno. U ime te dobronamjernosti ne možemo prihvatiti da se emitira posebna emisija u trajanju jednog sata sa konvencije jedne stranke. Isprika da je postojao interes javnosti da čuje što premijer Sanader, bivši premijer Sanader će reći o razlozima svoje ostavke je prozirna i neistinita. Snimka je emitirana 4 sata nakon održanog govora. I urednici su znali da Ivo Sanader tamo u tom govoru nije objasnio razloge svoje ostavke. Znali su i to da je taj govor iskoristio da napadne druge političke stranke, prvenstveno SDP. I usudio bih se reći da je to Vanji Sutliću i Hloverki Novak-Srzić bio dovoljan razlog da puste tu emisiju, čak i glavni razlog. Vijeće HRT-a je razmotrilo ovaj slučaj i nažalost prihvatilo jedno stajalište da ovdje nije bilo kršenja Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i Zakona o medijima. Ako Vijeće Hrvatske radiotelevizije na ovaj način bude nastavilo tumačiti Zakon o HRT-u onda se bojim da neće uspjeti ispuniti svoju ulogu. A uloga je spriječiti da da se dostignuća javne televizije srozaju i unište i da ta javna televizija ponovno postane državna i ponovno postane stranačka bez obzira koja je stranka na vlasti. Stranke se na vlasti mijenjaju, izbori su svake 4 godine. Nije dobro, nije dobro da ta televizija bude u rukama bilo koje stranke. Kad su u pitanju antikorupcijske mjere tu je također važna uloga programskoga vijeća. Sumnji i prigovore puno, previše, a podnesena je i kaznena prijava protiv glavnog ravnatelja Vanje Sutlića. Kaznena prijava je podnesena anonimno i ta činjenica da je to anonimna kaznena prijava možda bi trebala biti dovoljna da se o njoj nigdje ne govori, ali strah koji očito vlada na Hrvatskoj radioteleviziji, strah od odmazde ako se progovori o nepravilnostima u toj kući, je vjerojatno podnositelj ove kaznene prijave spriječio da se potpišu. Zašto o ovoj kaznenoj prijavi ipak govorim? Zato što ima ona daleko značajniji i zanimljiviji dodatak, a to je pregled uočenih slabosti i nepravilnosti u poslovanju i financijskih izvještaja u razdobljima '99. do 2008. godina po nalazu revizijske kuće. Kako dolazi do ovog revizijskog nalaza? Kada je gospodin Galić postao ravnatelj on je angažirao jednu revizijsku kuću da kontrolira poslovanje, da mu pomaže u poslovanju, da mu pomogne da donese pogrešnu ili nezakonitu odluku, da je ne donese. Da mu u tome pomogne. Revizija je radila svoj posao taj privatni, privatna revizija. Što je ona ustanovila? Ona je ustanovila da se tu sastavljaju isprave neistinitog sadržaja, da se prikazuju lažne bilance, da se račun dobiti i gubitaka i ostali financijski izvještaji u kojima se neistinito prikazuje stanje i kretanje sredstava i uspjeha poslovanja. Vrhunac je nalaz revizije gdje stoji da je HRT lažirao račun dobiti i gubitaka za 2008. jer je prikazao da ima dobit od 133 tisuće umjesto da je proglasio gubitak od 68 milijuna kuna. Lažna bilanca Lažna bilanca kojoj će u sklopu izvještaja biti prikazana ili je za 2008. godinu prikazana Hrvatskom saboru. Laganje Hrvatskog sabora? Lažna bilanca, pa to je Mravak radio. To je radio Mravak. To sada ne podnositelji prijave nego revizorska kuća kaže da je radio Vanja Sutlić. Vi ste gospodo, vi prihvaćate financijska izvješća. Ne prihvaćate, ali ih razmatrate i dajete mišljenje na njih. Imate odgovornu zadaću Imate odgovornu zadaću da pazite da ova ustanova koja je prevažna za Republiku Hrvatsku bude javna kad je u pitanju informiranje i da se na njoj posluje pošteno. Dolaze mi djelatnici gospodine Popijač, dolaze mi djelatnici te Hrvatske radiotelevizije kao predsjedniku Odbora za medije i kažu mi da se tamo provodi mobbing u Odjelu scenografije, šminka. Zašto mobing pitam, kakav mobing? Od kuda sada mobing? Zato jer neki ljudi bliski upravi vode privatne poslove trgovanja ovim kozmetičkim preparatima. I hoće radio-televiziji prodavati te preparate. Ali da bi oni to sada mogli, moraju smijeniti te ljude koji tamo rade. Jer ovi rade pošteno. Do sada su radili, rade godinama na tom poslu bez ikakvog prigovora. Sada im za 30% smanjuju plaću i prijete izvanrednim otkazom. Čisti mobing. Obratili su se sudu, traže sudsku zaštitu, zaštitu sindikata. Ali ako se to dopusti na radio-televiziji i ako vi budete šutjeli, ja šutjeti neću. Ja šutjet neću. Ali me zanima da li ćete vi šutjeti o tome? Da li ćete dopustiti da se HRT nastavi pretvarati u partijsku televiziju? Da li ćete tolerirati da se prikazuju lažne bilance? I da li ćete tolerirati mobing? Da zaključim. Prihvaćamo ovo izvješće, prihvaćamo ga kao ohrabrenje vama gospodine Popijač i vašim kolegama, da ispunite zadaću koja vam je povjerena, koju vam je povjerio ovaj Sabor. Uvjeravam vas da ćete u klubu SDP-a tu imati saveznika. Imat ćete saveznike u svim vašim nastojanjima da se u toj kući posluje pošteno, da se u toj kući radi transparentno i da informiranje bude objektivno, pravovremeno i istinito. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospođa zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega je iznio više netočnih navoda, jedan od tih državna televizija do '90.-te nakon višestranačkih izbora, da je nekome bilo normalno da to bude partijska televizija. To je netočno. To je bila demokratska televizija u onim vremenima. A kolegi očito nije odgovarala, pa je pobjegao s iste televizije, iako je još '95. bio njezin zaposlenik. I ona druga stvar da je prijenos govora bivšeg premijera doktora Ive Sandera dokaz da HRT nije javna televizija. Nije točno kolega Staziću. To vam je potvrdilo i Programsko vijeće Hrvatske radio-televizije. A ja ću vas uvaženi kolega podsjetiti na odredbe Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji u poglavlju programska načela i obveze članak 5. kaže ovako stavak 2. "U ostvarivanju programskih načela Hrvatski radio i Hrvatska televizija će osobito informirati javnost o političkim, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim itd.

Ispravak gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa želim isto utvrditi od niza neistina koje ovako dobro umota gospodin Stazić Govoreći o govoru predsjednika Sanadera na saboru stranke rekli ste da je HRT prenio taj govor kada predsjednik više nije bio predsjednik. Ja vas želim podsjetiti, sabor stranke HDZ-a bio je 4.7., a šestoga je bila Hrvatskog sabora na kojoj je bivši predsjednik bivši predsjednik doktor Ivo Sanader razriješen. Znači on je još bio dva dana predsjednik kada je HRT prenio taj govor. Opet jedna od neistina. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I ispravak gospodin Franjo Lucić. Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod kolege Stazića koji je nekoliko puta rekao partijska televizija. Pa ne znam kolega Staziću na koju partiju mislite? Vjerojatno mislite na bivšu bivšu partiju. Jer upravo je ta televizija pratila vašu kampanju, pratila je daleko više stranku SDP-a i spominjala je. A svjedoci smo upravo da ste vi iz vaše stranke i postavljali istina ne direktno, nego indirektno, kadrove na toj televiziji, pa ne znam zašto spominjete partijsku. Vraćate se nazad upravo tamo kada je vama pogodovala. A kada se tiče govora premijera Sanadera, valjda je upravo ta televizija prepoznala premijera koji je vodio državu Hrvatsku i ovu Vladu, pa vjerojatno je prepoznala i taj njegov govor koji vama očito smeta i koji vam se nije svidio. U ime predlagatelja, gospodin Đuro Popijač. Izvolite. ja se zahvaljujem svima koji su podržali ovo izvješće i koji daju potporu ovom programskom vijeću koji će vrlo skoro doživjeti evo i nakon vaše odluke određene promjene, da nastoji i dalje ostvarivati svoju zadaću na kontroli zakonitosti rada Hrvatske radio-televizije i na daljnjem radu unapređenju programa Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. ako dozvolite samo minutu, dakle da je nekako mojim angažmanom u programskom vijeću sam rad na programskom vijeću možda dobio u nekoliko drugačiji ton. I tu je još kolega Grgić koji svesrdno pomaže u tome. Po prvi puta su se možda i na samom vijeću počele otvarati teme koje su od krucijalnog značaj upravo za funkcionalnost i funkcioniranje te ozbiljne poslovne kuće, prije svega. Pa onda i vi pokazujete određene pokazatelje da li jesu točni ili nisu. Naime, programsko vijeće je zakonom, Statuom vrlo dvojbenog i limitiranog značaja ovlasti i mogućnosti. U konačnosti mi naravno imenujemo glavnog ravnatelja. Ravnatelja Hrvatske televizije i Hrvatskog radija do direktora programa. No, međutim mi ne donosimo godišnji izvještaj, mi ne raspravljamo o revizorskom izvješću. Po osobnoj naravno želji i volji nama je to manje-više sve dostupno. Ali većina ili mnogi u programsku vijeću zaista vrlo teško i mogu prihvatiti takvu ulogu i odgovornost. Ja znam da je to jedino tijelo, dakle programsko vijeće je jedino tijelo koje je čak imenovano od najvišeg zakonodavnog tijela Sabora, dakle vas i ono ne može imati nikakav alibi u samom Zakonu o HRT-u, da bude suodgovorno o stanju u cijelosti u cijelosti u toj kući. I sve ovo što vi govorite naravno bez obzira da li formalno ili neformalno nešto piše u zakonu mi odgovorni članovi Programskog vijeća sigurno ćemo znati akceptirati i znat ćemo barem upozoravati do one razine do koje imamo za to ovlasti do koje imamo za to ovlasti a u konačnosti ukoliko dođe do takve situacije da budu ozbiljni problemi u bilo kojem segmentu poslovanja morat ćemo i posegnuti za konačnim ovlastima. Toliko. Hvala. Hvala. Idemo dalje. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici HRT-a, uvažena gospodo zastupnici. Ovo izvješće nosi naslov o napretku u području kulture govora potpuno objektivnog informiranja razvitka javnih sadržaja u ostvarivanju programa javne televizije te otklanjanju programa javne televizije te otklanjanju pogovora o mogućoj korupciji unutar HRT-a. Ja ne znam, stvarno ne razumijem za početak gdje je problem oko jezika na Hrvatskoj radio-televiziji. Ne razumijem gdje je problem oko govora na Hrvatskoj radio-televiziji. Ne razumijem čak da netko ima problema sa hrvatskim izričajem na Hrvatskoj radio-televiziji ali ove formulacije o otklanjanju pogovora o mogućoj korupciji unutar Hrvatske radio-televizije ne znam koliko je to u duhu hrvatskog jezika, ali pustimo sada to. Gospodin Kunst je između ostalog spominjao ovo istraživačko novinarstvo. Ali tko će recimo se pozabaviti istraživačkim novinarstvom na HRT-u kako bi se "otklonili" pogovori o mogućoj korupciji unutar Hrvatske radio-televizije. Jasno da se time neće nitko baviti pa se isto tako postavlja pitanje koliko su neki novinari autonomni. Pošto su svi spominjali Varaždin tijekom i ove rasprave dozvolite mi da i ja se samo na trenutak njega dotaknem jer ovo što se dešava na nekim tribinama, na nekim koncertima to je stvarno prevršilo svaku mjeru i to postaje jedna ja bih rekao nacionalna sramota. Da li je to od jučer? Nije. To traje neko duže vrijeme ali ja vas uvjeravam da to što se dešava u posljednje vrijeme to se nije dešavalo niti devedesetih godina. Međutim, kada smo mi pokušavali o tome govoriti onda su svi odmahivali rukom, pa gotovo bih rekao ismijavali nas pa i prijetili. Tamo negdje u Zagrebu prije dvije i pol, tri godine na Trgu bana Jelačića na jednom koncertu skandiralo se isto tako "Ubij, ubij Srbina". Nakon toga ja sam doslovce rekao svojim dole u Istri e u Istri bogami nećete. I neće. Istina je, pokušavali smo sprječavati tu pojavu koliko smo mogli. Provukao nam se jednom kroz privatni posjet ali ja mogu i ovom prilikom poručiti tom pjevaču da tamo gdje je IDS nastupati neće. Doduše, ja ću mu danas i to sam spreman reći javno prvi pomoći, dapače i pred tri godine sam mu prvi pomagao u ovoj zemlji ali pod jednim uvjetom da se odrekne tog filoustaštva. E sada, kada govorimo o tom govoru mrženje ili kako ovdje kaže se kulturi govora itd. da da li Hrvatska radio-televizija, da li je ona bitna u sprječavanju govora mržnje. Ja kažem apsolutno da. Da li Hrvatska radio-televizija na neki način potiče govor mržnje, ja tvrdim da da. Kako? Ako ne izolira nosioca takve pojave. Da li recimo Hrvatska radio-televizija onda potiče netolerantnost u hrvatskom društvu recimo o ovoj pojavama o kojima je riječ? Da, ako ne izolira nosioca takvog ponašanja. Kako? Pa mi ili vi zapravo, mi ćemo gledati a vi opet imate jedan 15 minutni intervju danas čitam u novinama sa Thompsonom kojemu ja eto želim čestitati i rođenje prinove. On će opet govoriti o prošlosti a vidimo Europska unija mu brani ulazak na svoj prostor ili u prostor tog šengena. On će vas ponovo uvjeravati kao što imam prilike danas čitati da je pozdrav "Za dom spremni!" stari hrvatski pozdrav. Pa gdje toga ima? Pa tko može biti toliki naivac na Hrvatskoj radio-televiziji ili u ovoj Sabornici, ili u hrvatskom društvu da ne vidi pozadinu takve jedne prozirne igre. Tko koga ovdje provocira? Da li on možda provocira preko Hrvatske radio-televizije nas ili Hrvatska radio-televizija preko njega opet želi isprovocirati cjelokupnu hrvatsku javnost ili jedan dobar dio te hrvatske javnosti koji ima iz dana u dan sve više i to je ono što ohrabruje. On će vam isto tako reći da to što se skandira na tim koncertima "Ubij, ubij Srbina", Janeza, nije bitno, Mesića, Kajina za to je odgovorna policija a ne on. To što pjeva ili je pjevao o Jasenovcu ili Staroj Gradišci reći će pa to nema veze, to su bile neke privatne zabave itd. Ali ono što ima veze da se netko tko uspijeva okupiti, to je ono što je zabrinjavajuće, desetine tisuća ljudi na svojim koncertima jednostavno ne želi ograditi od te jedne retrogradne politike ili ideologije. Jutros smo čuli i od Furia Radina i nekih drugih pa kaže pa imamo mi ustave koji zabranjuju bilo koju diskriminaciju, pa imamo mi zakone koji zabranjuju bilo koju diskriminaciju i tome je doista tako. Međutim, očigledno da nema volje unutar politike pa i Hrvatske radio-televizije da se tome stane na kraj. Koje je rješenje? Rješenje je jednostavno. Prekid utakmice, prekid koncerata ali kako to izgleda otprilike da vam ja kažem. Evo recimo u Pazinu, hiljadu 500 ljudi skandira "Ubij, ubij Janeza, Mesića" najglasnije kada dolazi Kajin na A policija kaže pa nisu skandirali na koncertu. I kako nisu skandirali na koncertu oni koji su bili tamo gotovo ih se uvrijedilo time. Kažu pa sigurno da smo skandirali. Kažu ne, oni su skandirali prije koncerta, ne u trenutku kada je ovaj počeo pjevati. Ali da se razriješilo šefa policije ja vam kažem da nakon toga se više to ne bi dešavalo ni u Pazinu ni bilo gdje drugdje. Kada bi se razriješilo šefa nogometnog kluba, saveza ili onoga koji iznajmljuje te prostore mislim da bi sve u ovoj zemlji bilo bitno drugačije. Jednom riječju, bilo bi drugačije kada bi postojalo malo minimum političke volje. Jasno je da tu treba zabraniti i odlazak na utakmice pojedincima, odlazak u inozemstvo, i ono što je najbitnije prekinuti prijenos na Hrvatskoj radio-televiziji a ne poslije toga te te huškače ili bukače kao recimo i Thompsona pozivati u neke naručene ili ne znam kakve emisije na Hrvatsku radio-televiziju. Jednom riječju treba im marginalizirati i treba jednostavno sve učiniti da javnost da javnost opstruira od njih, jednom riječju treba ih amputirati od te javnosti, izolirati i jedino to se tako može liječiti. Vidjeli smo, Kunst je o tome govorio, što se dogodilo na onoj nesretnoj utakmici 1:5 u korist Engleske u Londonu, ali nešto slično kao u Varaždinu dogodilo se isto tako protiv Andore u Maksimiru. Ista priča. I dosta s time. Ja mogu samo jednu stvar poručiti, u Istri se na taj način neće nastupati, ali sam isto tako duboko uvjeren da što vrijeme bude dalje odmicalo toga će sve manje biti i u drugim krajevima Republike Hrvatske. Ovo izvješće govori između ostalog i o korupciji, da ili ne. Da, ima korupcije na Hrvatskoj radioteleviziji i ne trebamo se oko toga farbati. Tko je to rekao, da, mislim gospodin Hebrang, pitanja na koja su neki kandidati za predsjednika odgovarali, pa jasno da je to bilo igra PR-a. Ja ne znam što je pokazala ova unutarnja istraga, ali što god pokazala ta unutarnja istraga mislim svima nama je jasno da je igra više bila nego prozirna. na Hrvatskoj radioteleviziji, to svi znamo, prodaju se emisije, a sad vidimo i da se namještaju emisije. Prodaju se minute isto tako u informativnim emisijama. To je, ja bih rekao, jedan suptilan kriminal, to je daleko opasniji kriminal i od onog kriminala koji se javlja recimo pri javnoj nabavi. Zašto? Jer utječe tko može sutradan recimo biti u poziciji vlasti. Hrvatska radiotelevizija je ne moja, ne naša, ali možemo slobodno reći naša televizija, televizija svih građana Republike Hrvatske, ona je javna televizija. Ja sam se malo ohladio recimo na poruke glavnog ravnatelja da će me tužiti. Zasmetalo me u ono vrijeme kad su bili lokalni izbori učestalo pojavljivanje nekih lokalnih kandidata, ali rekoh ohladio sam se. Ja sam si sve vadio, sve ove izjave ljudi sa televizije. Na kraju sam rekao neću više o tome govoriti, jednostavno neka to bude za nama, nema to ni potrebe. Javljali su m i se ljudi sa televizije, ok, sa Hrvatske radiotelevizije. Prilike na Hrvatskoj radioteleviziji, pa to svi znate, nisu dobre. Gospodin Stazić je spomenuo jedan financijski dokument zbog koga bi netko trebao snositi konsekvence. S jedne strane su govori o dobiti od 150 milijuna kuna, a s druge strane se govori o kumuliranom gubitku od nekih 60 milijuna kuna. Pa gdje toga ima, pa tko to može naprosto fabricirati, bolje rečeno ovakva izvješća falsificirati. Pa zbog toga bi netko, preneseno rečeno, trebao završiti u zatvoru, a ne da u zatvor ravnatelj televizije šalje onoga tko sa saborske govornice u tim slučajevima naprosto progovara. Ja mislim da uz reviziju u Hrvatsku radioteleviziju trebalo bi ući možda neko neovisno tijelo da nam stvarno podastre stanje sa te televizije, ne na način da to sad formira Sabor nego da možda nekoliko tih novinara sa Hrvatske radiotelevizije jednostavno nam kažu što se tamo zbiva zato jer imamo prilike čitati kako gledanost pada, kako Hrvatska radiotelevizija postaje sve manje atraktivna, a to zasigurno za nikoga od nas, Hrvatska radiotelevizija je zasigurno jedna od najvećih javnih kuća ili javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Direktno zapošljava negdje oko 3 tisuće ljudi, indirektno možda još i toliko. Na godišnjoj razini ostvaruje prihod od od 1,5 ili više milijardi kuna, od televizijske pretplate ako se ne varam milijardu i 100 milijuna kuna. To je ogroman novac, to je novac kojega recimo Ministarstvo turizma čini mi se da ima negdje na godišnjoj razini 200 milijuna kuna. Pa taj iznos odgovara sedam godišnjih proračuna Ministarstva turizma. Znači jasno, tamo gdje ima novaca ima svega, ima i zlouporaba. Gdje ima utjecaja isto tako na tu javnost ima svega pa ima i zlouporaba, gdje je vlast tu je i pritisaka, a Hrvatska radiotelevizija je na neki način u pravom smislu ili prenesenom smislu vlast, ali Hrvatska radiotelevizija ne smije biti vladajuća televizija niti stranke na vlasti niti IDS-a, niti premijerke, niti Damira Kajina, niti bilo koga drugoga. Hrvatska radiotelevizija kao nacionalna televizija treba preživjeti, ona treba opstati, treba biti iz godine u godinu sve jača, treba biti i otvorenija pa i vjerodostojnija, netko je spominjao prije i profesionalnija. Ne shvaćam i ne bih volio da netko pomisli da ja sad nekog novinara tamo zaposlenog kritiziram. Ne, apsolutno ne, ali isto tako ne mogu razumjeti kada neki kada neki novinari iz kuće upozoravaju na to financijsko stanje pa da ih se kasnije zbog toga kažnjava, na neki način eliminira iz neke uređivačke scene ili kako se to već zove, da im se naprosto onemogućuje taj javni iskaz. Imam dojam da kao i u Podravci netko bi najradije da se i Hrvatska radiotelevizija privatizira, međutim znam da je to naprosto nemoguće. To se ne može dogoditi, ali Hrvatska radiotelevizija je već sada previše silno privatizirana, ali bez obzira Hrvatska radiotelevizija meni je bila uvijek moja televizija i uvijek mi je bila I još jednu rečenicu koju želim reći u ovom predizborno vrijeme i time možda želim zaključiti ovu polemiku na neki način i sa Hrvatskom radiotelevizijom, da nema više kandidata prvog, drugog reda već naprosto svi bi trebali biti u nekoj istoj poziciji, a jasno je da nitko ne može preći preko toga ako je bilo lažiranje ovih poslovnih bilanci u toj instituciji i oni koji na taj način opstruiraju financijsku moć te institucije trebale bi u najmanju ruku ovaj odstupiti. Za početak bi trebala možda odstupiti ekipa koja nadzire rad Hrvatske radiotelevizije i oni koji je vode. Konačno, što bi radila Hrvatska radiotelevizija drugima kada bi došli do jednoga takvoga saznanja? Pa naprosto rastrgli bi ih sve u šesnaest, a vidimo da svi ostali moraju šutjeti. To se dešava i zbog jedne lažne, kako bih rekao, profesionalnosti i lažne kolegijalnosti nekih drugih medija. Sve u svemu, i mi ćemo isto prihvatiti ovo izvješće, ali neka televizija bude autonomna, neka bude vjerodostojna, neka bude informacija pravodobna, neka bude poštena, a ne da mi moramo voditi rat sa njima preko govornice ili oni preko informativnih emisija sa nama. Možda u ovo vrijeme bilo bi čovjeku najbolje da šuti, ali mislim sve što sam želio reći rekao sam na jedan iskren, pošten i vjerojatno nisam bio daleko od istine.

Pa ja mislim da je kolega Kajin dosta netočnih navoda izrekao, pa da možemo konstatirati da je daleko od istine. Ali meni je za uho zapeo jedan kad je rekao da u Istri neće nastupati oni koji drugačije misle. Ja mislim da će nastupati svatko onaj tko ispunjava zakonske uvjete da može. Dakle, u tom dijelu, pa vi se naravno dičite dragi kolega demokratskim postignućima, ali nisam znao da ste vi toliko moćan čovjek, znači da se more, ja rado dolazim često dolaziti u Istru, da ću se morati

Nisam ja rekao da neće nastupati u Istri onaj tko drugačije misli. Svatko je dobrodošao i svatko neka misli što želi o bilo kojoj pojavi misliti, ali u Istri nitko pa ni vaš prijatelj Thompson nitko pa ni vaš prijatelj Thompson neće ustašovati. To sam rekao i iza tih riječi stojim i to će tako biti. Ne radi Damira Kajina, nego dominantnog broja stanovnika istarskih prostora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sjećate se one serije, onoga filma "Tko pjeva, zlo ne misli".

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Programskoga vijeća, poštovani uznemireni kolegice i kolege. Ja molim kolege koji znaju kako se to rješava da pomognu svojim kolegama. Danas je pred nama jedno izvješće koje obuhvaća nekoliko tema, koje je teško podvesti pod jednu kapu rekli bismo, jer ova tema od jezika do korupcije prilično je široka. Ona u sebi obuhvaća i raspravu o tome koliko je Hrvatska radiotelevizija doista javna, odnosno na koji način, s kojim sredstvima, prije svega programskim, a onda i s kojom orijentacijom ispunjava svoje zadaće javnoga servisa. Činjenica jest da rad Hrvatske radiotelevizije, prije svega Hrvatske televizije izaziva mnoge prijepore u javnosti, kako stručnoj, tako i u široj javnosti upravo na toj platformi ostvarivanja javnosti svoga rada, odnosno javne uloge, uloge javnoga servisa. Mi imamo pravo kao hrvatski narodni zastupnici zahtijevati i tražiti puno više standarda i u izvještavanju i u načinu obrađivanja tema i u ukupnome radu Hrvatske radiotelevizije već i zbog toga što je ona ustrojena po posebnome zakonu, jer iza nje ne stoji privatni kapital, kao iza drugih nacionalnih televizijskih stanica koje se također moraju kretati u okvirima zakona, ali koje imaju daleko veću programsku slobodu od HTV-a. HTV naprosto mora popuniti sve one praznine koje u informativnom prostoru namjerno propuštaju popuniti komercijalne, kako radio tako i televizijske postaje, prije svega zbog toga što su one vođene logikom profita, logikom zarade, a ne logikom ostvarivanja javnoga interesa, edukacije, osvješćivanja i informiranja. Činjenica je da Hrvatsku televiziju prije svega, puno manje radio, već godinama potresaju različite afere. Činjenica je da svjedočimo gotovo na tjednoj osnovi različitim prijavama, sukobima, smjenama, činjenica je da i ovo izvješće nabraja određeni broj slučajeva, ali je također činjenica da ni jedna jedina od svih tih situacija nije riješena na način da bi se utvrdio problem ili slučaj korupcije. Kako vidimo i u ovome izvještaju oni koji su nadležni provesti te postupke do kraja, a to Programsko vijeće nije, redovito zaključuju da nema osnova u prijavama koje su podnesene. Pa baš gotovo da je nemoguće statistički gledano da od tih silnih cirkusa i skandala baš ni jedan nije mogao utvrditi konkretnu lošu namjeru ili lošu izvedbu onoga o kome se radi. Tako veliki sustav razveden, razmješten po čitavoj državi, u regionalnim radijskim i lokalnim centrima, televizijskim studijima, odlična je meta za sve one koji misle i žele mutiti. Upozoren sam da je jedan prostor potpuno neistražen, a to je prostor najma opreme. Za potrebe proizvodnje svoga programa Hrvatska televizija godišnje troši ogromna sredstva da bi od privatnih tvrtki unajmila opremu. Osnovano se sumnja da su cijene po kojima se oprema uzima u najam višestruko veće od cijena koje možemo dobiti vi ili ja ukoliko to naručimo za privatne potrebe. Osnovano se sumnja da ugovori o poslovnoj suradnji nisu sklopljeni na temelju više ponuda, nego izravnom pogodbom, u skraćenim postupcima i na razini koja nije dovoljno kontrolirana. Volio bih vidjeti izvješće državne revizije, ali ne izvješće financijskih dokumenata, nego dubinsko izvješće o radu Hrvatske televizije, gdje bi se državna revizija pozabavila upravo tim segmentom poslovanja Hrvatske televizije, kako bi se ili utvrdile nepravilnosti ili otklonile sumnje. Ali je činjenica da je to prostor u kojemu se troše milijuni i milijuni kuna, ne zaboravimo, hrvatskih građana koji plaćaju pretplatu i da taj prostor treba istražiti. Jednako tako činjenica je da je Hrvatska televizija još uvijek najmoćniji medij i da je kao takva najprivlačnija oglašivačima. Činjenica je da proces, odnosi između oglašivača i onoga koji oglašuje u njihovo ime mora biti uvijek pod lupom jer on može biti prostor za korupciju osobito ako u tom postupku sudjeluje čitav niz posrednika, agencija i sl. Znademo da što je više aktera u tom poslu da je puno lakše dio sredstava izvući. Da sam ja direktor odnosno ravnatelj Hrvatske televizije to bi mi bio prvi i osnovni zadatak. Brinuti da se prostor u kojemu je moguće dogoditi korupciju suzi što je moguće više, a ne javno polemizirati sa saborskim zastupnicima, a ne javno obračunavati s onima koji imaju kritike na rad Hrvatske televizije. Vodstvo Hrvatske televizije mora biti svjesno da samom činjenicom što je političkim procesom izabrano na svoje dužnosti i time što obavlja javnu dužnost mora biti na udaru kritike i da javnost nije mjesto za polemike u kojima će sudjelovati niti ravnatelj, a niti glavni urednik Hrvatske televizije. Hrvatska televizija ima osobitu društvenu ulogu kad se govori o širenju ili zasnivanju kulture tolerancije odnosno suzbijanju diskriminacije. Ono što sebi mogu dozvoliti male, privatne, nedovoljno profesionalne radijske i televizijske postaje Hrvatska radiotelevizija sebi ne smije ni u snu dozvoliti. Ona je ta koja mora postavljati standarde, ona je ta koja mora letvicu standarda držati visoko. I otud i ove opservacije u izvješću vijeća. Da su mnoge emisije koje imaju izrazito veliku društvenu ulogu stavljene u krive termine i da se pod egidom bitke za tzv. "prime time" mnoge vrlo važne emisije guraju na marginu programa. Kakve sve budalaštine mi ne gledamo u vrijeme kad je obitelj na okupu, a važne informacije, važne emisije edukacijski relevantne programe možemo vidjeti jedino u 23:30, u ponoć ili iza ponoći. Kad ste tijekom dana vidjeli i jednu jedinu emisiju koja govori o znanosti? Zašto se znanost na Hrvatskoj televiziji tretira kao paranormalna stvar koju gledaju samo šišmiši iza ponoći? To je tek jedan primjer. Ima ih koliko god želite. Kako se obavlja taj javni interes? Reći ću vam primjer iz svoga grada. 25. 25. lipnja 2008. godine u Velikoj Gorici svečano je otkriven najvelebniji spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Republici Hrvatskoj posvećen dugu kojega su nam ostavili više od 100 poginulih branitelja velikogoričkoga kraja. Ako izuzmemo spomenik u Vukovaru koji ima više nego simboličku i spomeničku vrijednost jer je tamo rana nacije, spomenik u Zagrebu koji je glavni grad, onda je ovo sigurno jedan od najvelebnijih, najvažnijih spomen obilježja palim hrvatskim braniteljima. Do dana današnjega gledatelji Hrvatske televizije nisu vidjeli taj spomenik iako su se kraj njega i uz njega događali vrlo relevantni društveni događaji. Ja mislim da je to sramota. To je velebna umjetnički relevantna stvar koju je napravio akademski kipar Mladen Mikulin koju Hrvatska ne može vidjeti. Ako me pitate zašto? Zato što je pripriječeno da se vidi. No, na kraju nekoliko riječi o jeziku. Hrvatski standardni jezik jezik je kojega mora promicati javni servis poput Hrvatske radiotelevizije. U tome smislu iznimno je važno što i kako govore ne samo oni koji rade na televiziji nego i oni koji sudjeluju u informativnom i edukacijskom dijelu programa Hrvatske radiotelevizije. Međutim, hrvatski jezik nije samo hrvatski standardni ijekavski i štokavski jezik. Hrvatski jezik je i čakavski i kajkavski idiom i ikavski i ekavski govor i uloga je Hrvatske televizije također da promovira te idiome, narječja i govore hrvatskoga jezika. Želio bih da se čuje međimurska kajkavština više, goranska kajkavština. Želio bih da se čuje istarska ikavica, ali isto tako i dalmatinska ikavica i čakavica. Premalo je onoga čime govore, što koriste većina naših ljudi na javnoj televiziji. Jer to je dio naše baštine, to je živi dio naše baštine i volio bih da se možemo bolje razumjeti i kad govorimo na našim dijalektima. Samo otok Hvar ima 4 različita dijalekta. To je bogatstvo. To je bogatstvo jednoga naroda koji može s pravom reći da ima veliki jezik i jaki jezik, bogat jezik. I uloga bi bila i Hrvatske radiotelevizije da osvješćuje tu vrstu vrijednosti koje imamo. I volio bih da se čuje, naravno ne u "Dnevniku", naravno ne u informativnom programu, naravno ne u službenim emisijama koje imaju vrlo specifičan programski okvir, ali svakako u dijelu regionalnog programa, u dijelu edukacijskog, obrazovnog dakle programa da se puno više čuje dijalektalna riječ hrvatska. Klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata pozdravit će i podržati ovo izvješće kao jedan od koraka i napora da programsko vijeće ostvari što veću ulogu definiranu i zakonom i statutom kako bi govor Hrvatske radio-televizije bio govor obrazovanja, govor ponosa, govor istine, govor čestitosti, ali isto tako govor na svim hrvatskim narječjima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo na početku izlaganja o ovom izvješću, ja ću reći isto kao Klub zastupnika SDP-a da podržavam izvješće u smislu određenih napora da se naprave određena poboljšanja na područjima kulture kulture govora, informiranja, razvitka novih javnih sadržaja na televiziji. Ali ono što je najvažnije, naravno mjere za otklanjanje korupcije na HRV-u. Ono ja mislim da izvješće ima određenih pokazatelja kvalitativnih ali naravno da se mora i može napraviti puno više. Situacija na HTV-u je u ovom trenutku je po meni alarmantna. Neću reći samo vezano za poslovanje, nego reći ću samo o stanju i objektivnosti ponekada informiranja i nešto što je moj kolega Stazić već govorio uvodno, čini se a po izjavama zaposlenih na HTV-u koji zadnjih dana možemo čitati, recimo primjerice Denis Latin je dao prije nekoliko dana jedan intervju u kojem je rekao, da HTV ima elemenata stranačke televizije. To se potvrđuje evo kroz primjer ovog čuvenog već povijesnog povijesnog iz pozicije prošlih vremena premijera bivšeg Sanadera, pa kroz određenih drugih stvari koje se svakodnevno javljaju. Također ono otvoreno kao zaposlenik HTV-a proziva i od najodgovornije ljude, ne sada, nego već čitav niz godina. I tu se ništa ne dešava. On to govori, interne istrage pokazuju da nikakvih problema nema, ali naravno interne istrage ponekad mogu služiti i da zatvore stvari. Da se ne otkrije srž problema koji se na HRV-u zna javljati. Ja bih naveo oko objektivno odnosno oko zatvaranja potencijalnih korupcijskih afera koje nažalost neki ljudi na HTV-u znaju zatvarati. Evo, dat ću jedan primjer. Imali smo nedugo emisiju vezano uz Podravku, gdje se po mom mišljenju jedna velika afera, jedan veliki problem koji se desio u hrvatskom gospodarstvu se jednom emisijom pokušalo samo zatvoriti. Pod izlikom da je to aktualno, da je to što hrvatsku javnost muči. Naravno i trebalo je takvu emisiju raditi, ali koncept emisije, gosti koji su pozvani išao je za time da se priča zatvori. Ja ću podsjetiti pozvani su čovjek koji je vrši transakciju ispred financijske kuće i novinarka koja je trebala kakti stručno pitati toga čovjeka što se to sve skupa desilo. I onda je naravno čovjek iz te financijske agencije pokušao objasniti kako je zaobilazno htio se napraviti .../Govornik se ne razumije./ ... ja bih rekao da je vodeća struktura Podravkinih tijela htjela preuzeti tvrtku. Naravno i kroz ESOP je ta priča zatvorena. Kao da je išlo sve u interesu radnika i zaposlenih u Podravci, ali nitko nije niti voditeljica te emisije nije postavila jedno elementarno pitanje. Zbog čega se skrivečki prelivao kapital preko SMS-a i preko druge tvrtke. Znači ta emisija po mojem sudu je služila isključivo da se zatvori priča u interesu onih koji su lovili u mutnom. Druga stvar. Imali smo ostavku jednog direktora javnog, odnosno smjenu jednog direktora javnog poduzeća. Ista emisija, isti voditelj. Korupcija u javnim poduzećima konkretno HEP-u. i onda naravno priča je nije bitno što se radilo u HEP-u da je čovjek bio tamo zaposlen, a nije se pojavljivao na poslu, radio je kao volonter u HDZ-u, nego se poziva još poziva još jedan gost, otvara se tema navodno istog slučaja u jednom drugom gradu, kako bi ispalo sve je to isto, politika je ista, svi su svi su oni isti i da se na taj način zatvori priča, odnosno da se pokaže hrvatskom narodu na HTV-u ne da je problem u aktualnoj vlasti i vođenu tih javnih poduzeća u ovom trenutku, nego evo da kada bi se vlast promijenila vjerojatno bi stvar funkcionirala isto. to je očito da HTV ne bi trebao raditi i to je ono što ujednici na HTV-u ne bi trebali raditi, da pokrivaju aktualnu vlast na način da relavitiziraju teme. U slučaju kriminala u Podravci i u slučaju nesposobnosti korupcije, netransparentnosti i kriminalnog ponašanja u javnim poduzećima. U prvom slučaju kroz tezu da se htjelo privatizirati firmu i spasiti je od neprijateljskog preuzimanja putem ESOP-a, ali ja ne bih rekao da je to bio ESOP, to je bila čista kupovina vladajuće garniture u Podravci koja je htjela na taj način steći prevlast nad firmom. A u drugom slučaju svi su političari isti, pa nije bitno što HDZ i njegova javna poduzeća rade netransparentno i na jedan, ja bih rekao ponekad krivi način, odnosno što se u HEP-u konkretno što su se dešavale stvari koje nisu koje nisu dopustive. Znači to je ono što HTV ne bi trebao raditi. Druga stvar. Korupcija na HTV-u i takva netransparentna ponašanja u ovom izvještaju se vidi da su nabrojena u zadnjih 4, 5 godina samo 4 slučaja. To je i u svim tim slučajevima se pokazalo kao da nije bilo potrebe za nikakvom reakcijom. Podsjetit ću, radi se o slučajevima gdje se gdje se angažirala je PR agencija kako bi se dobio prostor na HTV-u. navodno nije bilo nikakvog problema niti je bilo kakvog netransparentnog ponašanja. Spominjali su se neki drugi slučajevi, ali apsolutno u takvom slučaju samo četiri interne istrage koje onda pokazuju da je sve uredu, mislim da ne pokazuju ozbiljnost ni želju da se sa korupcijom na HTV-u obračuna. jedna stvar koja je posebno zanimljiva, aktualna, jer se u zadnjih dana u medijima pojavljuje, a govori se o lošoj financijskoj situaciji na HTV-u koja će se navodno riješiti sa smanjenjem smanjenjem radničkih prava, odnosno ukidanjem prijevoza za zaposlene koji nisu u Zagrebu, odnosno otpuštanje tisuću 300 zaposlenih. Ja ovdje postavljam pitanje. postavljam pitanje. Zbog čega se na taj način i zbog čega je trebalo da dođe do krize, do smanjenja prihoda od oglašavanja, da se na Hrvatskoj televiziji počne poslovati racionalno? Znači da smo u zadnjih tko zna koliko, možda 15, 20 godina, nepotrebno imali tisuću i pol ljudi zaposlenih i da na taj način su svi ravnatelji pa i ovaj koji je sada aktualni trošili javni novac, a moram vas podsjetiti da ipak na HTV-u najveći dio prihoda ide od televizijske pristojbe preko milijardu kuna, milijardu 100, 200 milijuna kuna i da se troši novac hrvatskih poreznih obveznika. I ispada da smo svih ovih godina imali tisuću prekobrojno zaposlenih koji možda, netko je to spomenuo, imaju sreću da su i pod suspenzijom, primaju plaću i nikome ništa. Ali znači da se trošio novac netransparentno. I na kraju ću reći još jednu stvar zbog čega se uvijek ražalostim. Ja znam dosta često pogledati BBC znam pogledati Izvještaj o poslovanju BBC-a. U toj javnoj televiziji koja bi trebala biti primjer našoj televiziji se vide utjecaj te televizije na edukaciju ljudi, na razvijanje svijesti određenim temama. U izvještaju se provode ankete da se vidi kako je javna televizija utjecala utjecala na recimo neko obrazovanje, neku educiranost građana. Kod nas se televizija svela i njeni izvještaji, ja molim evo tu je predsjednik televizijskog vijeća da se i na taj način izvještaji budu u buduće radili a ne samo koliki su bili prihodi, koliki su bili rashodi, koliki je bio broj zaposlenih, koliko je potrošeno u produkciju. Evo na kraju, podržat ću ovaj ovaj izvještaj i nadam se da ćemo konačno u HRT-u dobiti javnu televiziju koja će efikasno raditi ono što joj je temeljna svrha, da nećemo imati prigovore djelatnika HTV-a koji su svih ovih godina na televiziji i svjedoče promjenama na televiziji, da je ta televizija sada stranačka. I ono što mene posebno smeta kao gledatelja televizije da je zatvorena emisija koja je postala kultna emisija 20 godina "Latinica" koja je otvarala teme koje nisu, nitko drugi se nije ni usudio otvoriti. Ona je skinuta sa programa navodno pod izlikom da će se gospodin Latin kandidirati za predsjednika. Kako je čovjek nedavno rekao da takva ambicija više ne postoji ja se nadam da će se vrlo brzo vratiti u program HRT-a jer je "Latinica" emisija koja je potrebna javnoj televiziji, koja je potrebna hrvatskim građanima. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras je rekao, netočno naveo da se emisijom HTV-a o Podravci htjela zatvoriti ta afera. Zatvorit će je institucije naše koje rade svoj posao kad ga napravite itd. Vi si dozvoljavate još isto tako k tome da kažete ovi, oni su htjeli preuzeti i napravili su kriminal. Dokazat će se kriminal kada bude vrijeme. I još si dozvoljavate i kažete da HTV treba raditi ili ovo i ono. HTV ima svoja tijela koja rade svoj posao i naravno da nama se može to sviđati ili ne sviđati, ali ali je to tako. Dakle, dozvolimo da institucije naprave svoj posao pa će se onda vidjeti tko je šta učinio i kako stvari stoje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Programskoga vijeća HRT-a i potpredsjedniče Vijeća, uvažena gospodo državna tajnice, kolegice i kolege. Kako moja rasprava ide odmah iza kolege Marasa samo bih se kratko osvrnula na njegovu raspravu. Kaže kolega Maras da javna televizija, Hrvatska radio-televizija ima elemenata stranačke televizije. I sad se nemojte začuditi ako ja kažem da ću se složiti što je kolega rekao i navest ću primjer. Krizni porez koji smo izglasali ovdje u ovome Visokom domu u programima i vijestima Hrvatske radio-televizije nazvan je istom onom riječju dragi kolega kojom je lijeva strana ove Sabornice nazivala taj zakon. Jednako tako rekla sam da se to može dogoditi iako sam i protiv toga na komercijalnim televizijama ali ni slučajno ne može na javnoj. kolegi Staziću sam citirala programska načela i programsku orijentaciju koju moraju poštivati i Hrvatski radio i Hrvatska televizija. A sad da se ipak vratimo na ono što je predmet današnje rasprave a to je izvješće koje je Programsko vijeće HRT-a izvršavajući obvezu koju mu je dao ovaj Visoki dom u prosincu prošle godine kad je raspravljao o Godišnjem Godišnjem izvješću o radu HRT-a, ravnateljstva kao i o radu Programskog vijeća i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o HRT-u u programima HR-a i HTV-a za razdoblje 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. godine a na temelju brojnih a ja ću ovdje reći i opravdanih primjedaba i prijedloga iznijetih na raspravama kako na plenarnoj sjednici tako i na sjednicama saborskih radnih tijela. Bili ste u obvezi i ispunili ste je, dostavili ste izvješće o napretku u područjima kulture govora, potpunog i objektivnog informiranja i razvitku javnih sadržaja u ostvarenju programa javne televizije te otklanjanju pogovora o mogućoj korupciji unutar HRT-a. Kako ovo izvješće odmah u prvom redu kaže u poglavlju svome govori o napretku u područjima kulture govora iznijet ću odmah svoju primjedbu koju sam već rekla. Ako se ikada bude radila kakva izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji onda predlažem da se i izvješće koje je Programsko vijeće dužno jednom godišnje dostaviti Hrvatskome saboru da se točno utvrdi njegov naziv jer ovako stoji, prepisano je ono što u zakonu stoji da je to Izvješće o radu Programskoga vijeća. To je broj održanih sjednica i što je Programsko vijeće na sjednicama raspravljalo i ovo i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o HRT-u, programima itd. Dobili smo kobasičaste naslove, govorimo o jeziku, govorimo o unapređenju i jezika i govora u programima, možda i u ovome zakonu a naprosto da i Programskome vijeću a i nama kad ga dobijemo odmah znamo o čemu se radi. I odmah na početku da kažem da ću podržati ovo izvješće uz određene napomene. Ovo izvješće je pregled učinjenog u prvih šest mjeseci pa ma koliko pola godine bilo kratko razdoblje dovoljno je da pokaže da je Programsko vijeće u fokus svoga interesa i rada stavilo one segmente koje u dosadašnjim godišnjim izvješćima dostavljanima Hrvatskome saboru nisu bila adekvatno obrazložena i prikazivana a to zahtijevaju i zaslužuju ne samo jer izazivaju ogroman interes javnosti nego su i sastavni dio zadaća povjerenih Programskome vijeću sukladno Zakonu o HRT-u. Kao dokaz kolegice i kolege reći ću da Godišnje izvješće koje smo raspravljali u prosincu 2008. godine o radu Programskoga vijeća sadržavalo je 12 stranica. Ovo sada dostavljeno izvješće za 6 mjeseci sadrži 13 stranica. Pomak i napredak je vidljiv. Općenito mi se čini da je zaključak Sabora probudio i potaknuo Programsko vijeće HRT-a na izvršenje onih zadaća koje su mu utvrđene Zakonom o HRT-u. Ja ću još jednom citirati samo odredbu članka 17. "zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora i unapređenjem radijskog i televizijskog programa". U najkraćem, to je zadaća Programskoga vijeća HRT-a. Da je tome tako potvrdu nalazimo i u ovome izvješću. Recimo, ponovno se vratimo na prvo poglavlje u kojemu se govori o kulturi govora u programi Hrvatskog radija i Hrvatske televizije i kaže se, citiram: "za Programsko vijeće kvaliteta jezika i govora u istim tim programima kako ga koriste novinari i urednici i voditelji, a tako i obveze edukacije javnosti o pravilnoj uporabi hrvatskoga jezika strateška je zadaća HRT-a kao javnog medija". A onda utvrdimo da postojeće službe za jezik i govor Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije od 2006. do veljače 2009. godine nemaju s kime raditi jer izostaje suradnja s urednicima emisija i programa u obvezi da novinare upute na dodatnu edukaciju u korištenju standardnoga hrvatskoga jezika. Što je bilo prije tog vremena 2006. ostaje nam nedorečeno, ali iz posljedica je vidljivo da to razdoblje traje i duže od toga. Razdoblje uspavanosti, lijenosti i komocije završilo je uspostavom Edukacijskoga centra Hrvatske radiotelevizije koji je s radom počeo u veljači ove godine i čije rezultate trebamo pratiti i očekivati u sljedećim godinama. Zato pozdravljam preporuke koje je dalo Vijeće, naročito ono da se edukacija za poboljšanje jezične i govorne kulture uvede svim novinarima, urednicima i voditeljima kao definirana obveza u sklopu radnoga mjesta. Založila bih se, što inače smatram da je trebalo i prije biti, založila bih se uz ovu preporuku i za edukaciju kulture dijaloga i to ne samo gostiju u emisijama i programima Hrvatske televizije i Hrvatskoga radija, nego prije svega zaposlenika. Kolegice i kolege, i danas su ovdje neki od nas pokušavajući govoriti protiv govora mržnje upotrebljavali jezik mržnje, jednako dakle za edukaciju kulture dijaloga, kao i objektivnog, istinitog i odgovornog izvješćivanja javnosti. Ili to pripada samo sljedećem poglavlju ovog izvješća, jer osobno smatram da se ona prožimaju i zato ga i ističem na ovome mjestu. Kad se već svi zalažemo za istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informiranje žalosti me konstataicja iznijeta u izvješću u poglavlju "Potpunog i objektivnog informiranja". Kad se govori o tematskoj sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o aktualnom stanju na Hrvatskoj radioteleviziji održanoj u veljači ove godine, a u izvješću se tvrdi da su članovi Odbora za informiranje, informatizaciju i medije zbog neslaganja s dnevnim redom napustili sjednicu. Ta konstatacija je samo djelomično točna, jer napustili smo sjednicu jasno iznijevši svoj stav da unutrašnje stvari Hrvatske televizije, dakle odnos urednika i glavne urednice informativnog programa su na njihovoj relaciji, da je to unutrašnja Hrvatske televizije. A kako je članovima Odbora za informiranje prezentirano traženje zaštite urednika zbog smanjivanja plaće, nisu i ne mogu biti predmet rasprave matičnog saborskog Odbora za medije ili smo mi krivo informirani. U ocjeni napretka i preporuka u poglavlju "Razvitka javnih sadržaja" bode u oči iznijeta konstatacija da u posljednjih 5 i pol godina koliko postoji Vijeće nije nikad izrađena analiza gledanosti programa, a i Vijeće nije primalo ni podatke o gledanosti kažu sve do travnja 2009. godine, pa se nameće pitanje jesu li ti podaci traženi pa ih netko nije htio dostaviti ili nisu ni traženi. Odgovori ostaju negdje u zraku, ali koji god dobili ne možemo s njime biti zadovoljni. I sad već kad upotrebljavamo ovaj izraz zadovoljni citiram: "Nadalje, Vijeće nije zadovoljno terminima više emisija s naglašenom informativno-obrazovnom funkcijom, a prema pismima koje Vijeće dobiva nije zadovoljan ni dio javnosti." Poštovani predsjedniče i potpredsjedniče Vijeća, smatram da javnost može ne biti zadovoljna, ali ni ja nisam zadovoljna s vašim nezadovoljstvom. Što ste poduzeli u okviru zakonskih ovlasti koji su Vijeću date Zakonom o HRT-u? Po pitanju sadržajne primjerenosti reklama u odgoju djece i mladih, diskriminaciji žena, programske sheme udarnog termina, udjelu sporta na 2. programu i ostalo što navodite područja su na kojima se treba još puno poraditi i bez očekivanja da bi ikada mogli zadovoljiti očekivanja svih ciljanih publika. U poglavlju u kojem je u izvješću trebalo otkloniti pogovore o mogućoj korupciji unutar HRT-a, a nosi naslov "Korupcija" nama koji smo donijeli Strategiju suzbijanja korupcije obrazlaže se i objašnjava pojam korupcije i bit antikorupcijske politike kao i sukoba interesa. Nije to loše još jednom utvrditi znanje. A onda kad govorimo o aferi i ovim slučajevima koji su i neki kolege već prethodnici spomenuli, u ovim prijavama …/Govornica se ne razumije./… moguće korupcije jedan se odnosi i na grad iz kojega dolazim. Činjenica je da Slavonski brod osim po negativnim stvarima stvarima i ne može doći u program Hrvatske televizije, ali je jednako tako istina da tek kad se gradonačelnik Grada Slavonskoga broda pohvalio da je on platio jednu kuću da mu omogući pristup, da je on i osvanuo u "Brisanome prostoru". Ovaj navod ovdje što stoji da Državno odvjetništvo nije utvrdilo elemente za kaznenu prijavu i sličnu, ja znam samo što je utvrdilo Državno odvjetništvo u Slavonskome brodu u pogledu postupanja gradonačelnika. Rekli su nisu našli nikakve elemente povrede zakona jer gradonačelnik može raspolagati, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, do 70 tisuća kuna samostalno, to je ona narudžbenica i on je odradio narudžbenicu i to je nalaz Državnog odvjetništva u Slavonskome brodu. U svakom slučaju ovo izvješće i poglavlja kako su nam dana, ja sam se osvrnula na sva pomalo, dokaz su i da stvarno treba promijeniti dosadašnju koncepciju izvješća i čitala sam i mišljenja ostalih radnih tijela, dakle ne samo Odbora za informatizaciju, informiranje i medije nego i drugih koji kažu svakih šest mjeseci, da trebamo još, da Programsko vijeće bi trebalo za šest mjeseci ponovno dostaviti nešto. Ja sam i u raspravi prošle godine ukazivala na to neko razdoblje koje ne može biti dva mjeseca jedne godine i onda deset ove i to je nama godina. Izvješća je najbolje davati za cijelu godinu. Jer ako pogledamo, ove godine bismo raspravljali o dva mjeseca 2008. i deset mjeseci 2009. Zbog toga pozdravljam ono što je Vlada i što je Sabor usvojio, Vlada predložila, Sabor usvojio da su to godišnja izvješća i zalažem se zbog toga da na ovaj način kako ste krenuli bude koncipirano i izvješće za 2009. sa svim onim što je Vlada i u svome mišljenju dostavila, a i većina odbora prihvatila, dakle da se još određeni segmenti iz provedbe programskih načela i programske orijentacije jasnije i opširnije dorade u dostavljenome izvješću. I još nešto jedan mali osvrt Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije, kaže zakona i citirao je predsjednik, iznio je predsjednik Programskoga vijeća u svom uvodnom obraćanju sa odredba zakona je takva, sastaje se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca, kakvo je stanje. Bojim se da bi trebalo stalno zasjedati. Bez obzira na sve ovo ja sam rekla da ću podržati ovo izvješće i podržat ću ovo izvješće i želim vam puno uspjeha, posla ima jako puno. Ovih dana nadam se da ćemo i zamijeniti 5 članova Programskoga vijeća, dakle osvježiti novim snagama. I samo bih molila da se vodi računa da u Programskome vijeću bude poštovan princip ravnopravnosti žena, odnosno po spolu, pa da bude negdje približno taj broj, da ne ostanemo u podzastupljeni kao inače. Hvala lijepa. Hvala. 14. minuta, Hrvatska-Kazahstan 1:0. Dvije replike. Gospodin zastupnik Goran Maras, prva. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospođo Bilić Vardić rekli ste u vašem izlaganju da Hrvatska televizija ima elemente stranačke televizije zbog toga šta je prihvatila opće prihvaćeni naziv za krizni porez harač. Po toj logici bi onda svi svi mediji u Hrvatskoj koji se koriste tim izrazom bili pod utjecajem oporbe. Ja mislim da nije to tako, nego da su jednostavno hrvatski građani prihvatili taj nepravedni porez harača. Nazivom harač. A druga stvar da HTV u ovom trenutku zbilja ima elemente stranačke televizije ne govorim ja, govore djelatnici HRT-a koji su tamo zaposleni, koji žive s tom televizijom, koji među svojim krugovima pričaju na koji način se radi na Hrvatskoj televiziji, a i vidi se iz mnogih postupaka. Ja sam naveo dva primjera kako je HRT pokušao, odnosno u emisiji "Otvoreno" glavna urednica informativnog programa je pokušala zatvoriti dvije neugodne teme za HDZ, jedna oko "Podravke", druga vezana uz HEP i kriminalno ponašanje unutar HEP-a i uvela je HRT jedan standard koji će vrlo teško sada nastaviti, a to je da predsjednika jedne predsjednika jedne stranke na odlasku daje u punom govoru. Znači ja sada očekujem da na slijedećem Saboru HSLS-a kada odlazi potpredsjednica Vlade sa funkcije predsjednice HSLS-a da HRT opet da puni govor potpredsjednice Vlade koja odlazi sa funkcije predsjednice HSLS-a. Ako je to standard koji je prihvaćen na HRT-u. Ako nije onda je istina ovo šta ja govorim, a to je da je HRT ima elemente stranačke televizije pod utjecajem HDZ-a. Hvala lijepa. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Maras i u replici bih vas morala ispraviti. Prvo, nisam ja rekla, nego ste vi rekli pa sam se na vas pozvala. To je prva i osnovna stvar. Drugo, ponovno ste rekli da je općeprihvaćeni termin, općeprihvaćeni termin. Pa to kako se, kad govorimo recimo o jeziku, treba li Hrvatska radiotelevizija, dakle i radio i televizija, držati se ono kako govori narod, ili treba istinito, objektivno, vjerodostojno, pravodobno, pravovremeno mislim i kod ovoga govora koji vam očito jako smeta, a ja bih vas pitala samo hoće li još nešto ovo za djelatnike koji govore. Zakonom o korupciji i u svim drugim zakonima gdje smo mogli zaštitili smo zviždače. Samo ja ne znam je li netko do sada snosio odgovornost za neistinu koju je iznio ako mu se dokaže. I treće, pitam vas dragi kolega Maras, hoće li Hrvatska radiotelevizija, ja se isto pitam, prenositi govor vašeg predsjednika gradskog odbora grada Zagreba gospodina Bandića kad bude odlazio sa mjesta u predsjedničku kampanju. Ja na žalost ne mogu dati dragom kolegi Marasu da odgovori, jer nije predviđeno Poslovnikom. Gospodin Nenad Stazić, replika. Sjednica Odbora za informiranje sazvana zajedno sa Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u veljači 2009. godine nije sazvana da bi se na njoj raspravljalo o tome da li su nekom novinaru na HRT-u smanjena plaća ili ne. Ona je sazvana na temu stanja na Hrvatskoj radioteleviziji zbog zabrane gostovanja u emisiji "Latinica", a ne zbog plaće. Kad se dogodi zabrana gostovanja nekog novinara, koji se bavi pitanjima organiziranog kriminala i koji tvrdi da je organizirani kriminal u Hrvatskoj povezan s vrhovima vlasti i za to ima dokaze, pa kad se zabrani gostovanje takvog novinara na Hrvatskoj radioteleviziji onda se tu radi o cenzuri. A ako se događa cenzura na Hrvatskoj radioteleviziji, onda matični odbor Hrvatskoga sabora o tome treba raspravljati. I potpuno je točno ovo što piše u ovom izvješću da zastupnici parlamentarne većine, i vi gospođo, niste htjeli sudjelovati na toj sjednici odbora, iako vam je to saborska dužnost, zbog toga što vam je ta tema tema neorganizirani kriminal povezan s vrhovima vlasti neugodna. I niste htjeli da se o tome raspravlja na saborskom odboru i da ta činjenica dođe do javnosti. Ali unatoč vašim nastojanjima sjednica je održana i ta je istina došla do javnosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepa. Uvaženi kolega, dobro ste se prepoznali kao predsjednik matičnog Odbora za medije u ovome Visokome domu, jer se na vas odnosilo, ovo je što sam u svojoj raspravi rekla istina, ima ovdje još naših članova parlamentarne većine, koji su članovi odbora, koji su nazočili sjednici kad je to bilo kao predmet tematske sjednice. Jasno i glasno smo odbili i na našoj sjednici matičnog odbora, rekli smo to i u uvodnome dijelu zajedničke sjednice i napustili sjednicu. Ali drago mi je da ste se prepoznali. Kažete da je nama neugodna istina. Kolega i sami znate da to nije istina, ali vama odgovara i zbog toga to ponavljate. A da to nije istina pokazuju potezi predsjednice Vlade, hrvatske Vlade, gospođe Jadranke Kosor, u ovih 100 dana. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Programskog vijeća HRT-a, poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo cijelo popodne takoreći ovdje raspravljamo o ovom izvješću i mislim da smo već puno toga važnog o njemu i čuli. Kao što je već rečeno ovo je izvješće podijeljeno u 4 poglavlja, a to je kultura govora, potpuno i objektivno informiranje, razvitak javnih sadržaja, mjere za otklanjanje pogovora o mogućoj korupciji unutar HRT-a. o kulturi govora sasvim sigurno evo bitno je napomenuti da već od 2003. godine, dakle otkada je osnovano Vijeće HRT-a kontinuirano na svojim sjednicama razmatra temu vezanu za jezik i govor u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Kvalitetu jezika i govora u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije Vijeće smatra strateškom zadaćom HRT-a. Vijeće kontinuirano nadzire rješavanje tog pitanja te je zaključilo da je stanje jezika i govora znatno bolje na Hrvatskom radiju nego na Hrvatskoj televiziji, iako se još i na Hrvatskom radiju moglo učiniti više ima prostora da se učini još i veće poboljšanje. Na manjkavost u kvaliteti jezika i govora na Hrvatskoj televiziji često upozorava i javnost, a u središtu je zanimanja i interesa Vijeća HRT-a. U proteklom polugodištu došlo je do znatnog pozitivnog pomaka međutim to je jedan dugoročan projekt koji zahtijeva vrijeme kao i primjerenu stručnu i tehničku potporu i kontinuitet financijskih ulaganja u edukacijski centar koji je osnovan krajem 2008. godine, a počeo s radom u veljači 2009. i na neki način tom edukacijskom centru možemo i zahvaliti što je ipak došlo do znatnih poboljšanja. Kada govorimo o potpunom i objektivnom informiranju mislim da je bitno reći da Vijeće HRT-a na svakoj svojoj sjednici posebnu pozornost posvećuje kvaliteti informiranja javnosti na javnoj televiziji. Sukladno tome Vijeće HRT-a je iznijelo i neke preporuke, ja ih ovdje sada neću posebno nabrajati svi ih možete vidjeti u izvješću. Ono što evo se meni učinilo nekako kao bitno da se Vijeće zauzima za što je više moguće istraživačkog novinarstva te se u tom smislu daje potpora glavnim urednicima informativnog programa. Svi znamo da je eto nekakva i budućnost u istraživačkom novinarstvu. Kada govorimo o razvitku javnih sadržaja možemo reći da je u posljednjih nekoliko godina HRT napravio znatne pomake u razvitku javnih sadržaja što dokazuju brojne emisije, dakle i niz pohvala gledatelja itd. Vijeće HRT-a je istaklo što je već danas ovdje i bilo rečeno da nije zadovoljno terminima nekih emisija. O tome ću evo i ja ovdje nešto reći. Dakle, o tom nezadovoljstvu terminima ja ću ovdje spomenuti prije svega pohvaliti neke emisije koje govore o osobama s invaliditetom. To je emisija "Šesto čulo" Hrvatskoga radija i emisija "Normalan život" Hrvatske televizije. Mogu reći evo ovdje u ime osoba s invaliditetom da su u principu jako zadovoljne emisijom "Šesto Manje su zadovoljne emisijom "Normalan život" Hrvatske televizije upravo iz ovog razloga o kojem sam maloprije govorila, a to je neadekvatan termin. Termin u kojem se ova emisija emitira možemo slobodno reći da je namijenjen doista samo osobama s invaliditetom i to onima koje nisu zaposlene, 14:40 minuta svakako nije adekvatan termin. I još nešto što je znakovito za ovu emisiju, a to je da se ona reprizira u još neadekvatnijem terminu, dakle negdje u ranim jutarnjim satima kada to zapravo nitko i ne gleda možda onako letimice oni ljudi koji se spremaju na posao, ali sasvim sigurno s nikakvom pravom pozornošću se ne mogu usredotočiti na ovu emisiju. Iako ja mislim, i ovdje evo želim to posebno istaknuti, da su ovakve emisije edukativne i korisne možda čak i više svim onim osobama, svim građanima Republike Hrvatske koji nisu osobe s invaliditetom jer kroz ovakve emisije mogu puno naučiti, mogu puno saznati o raznim vrstama bolesti koje dovode do invaliditeta pa evo spomenut ću jedan primjer. Evo neki dan se upravo dogodilo da se u jednoj emisiji govorilo o oboljelima od multiple skleroze kada se javila jedna gospođa koja je rekla pa ja zapravo o tome ništa ne znam, a u obitelji mi se to dogodilo. Da sam možda prije pratila ovakve emisije možda ne bismo i mi u obitelji doživjeli ovakav šok. Još nešto što mi se čini znakovito evo za ovu emisiju, a to je da, već je danas to netko za neke emisije ovdje i spominjao da se događa često da iste osobe sudjeluju uzastopce nekoliko puta u određenim emisijama. To se dogodilo evo i u ovoj emisiji što svakako mislimo da nije dobro očekujemo i od vas u programskom Vijeću HRT-a da učinite nešto i za ove 2 emisije iako mislim da nije dobro da se specijalizirane, da tako kažem, emisije samo emitiraju dakle za osobe s invaliditetom. U ime svih osoba s invaliditetom ovdje sasvim sigurno mogu prenijeti i zamoliti vas da prenesete njihovu da tako kažem preporuku da se i u drugim emisijama

o svemu onome što se događa a vezano je za osobe sa invaliditetom. Kratko ću još reći što se korupcije tiče je prije svega potrebna edukacija, jer dobro educirani i antikoruptivno svijeni novinari će objektivnim i nepristranim informiranjem provoditi antikorupcijsko obrazovanje građana kroz širenja javne svijesti o opasnosti i štetnosti korupcije. Svakako je korupcija štetna, svi bismo željeli da takvih novinara uopće nema, da uopće takvih građana u Republici Hrvatskoj nema. Pa evo očekujemo da će u sljedećem izvješću sasvim sigurno biti vidljiv veći pomak možda nego u ovom. Ali mislim da je ovo izvješće dobar korak naprijed, da su uložili svakako veliki trud da se dođe do nekakvih informacija. Međutim, mislim da ovdje ne smijete stati i da je na vama, da vam predstoji veliki posao. Vidjet ćemo što će pisati i u vašem godišnjem izvješću. Vjerujem da ćemo dobiti niz dobrih i kvalitetnih podataka. I evo za kraj, ja samo želim reći, podržat ću ovo izvješće. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Programskog vijeća, državna tajnice, kolegice i kolege. evo svake godine se bavimo televizijom pa i ove godine. Ja znam da nije lako ni urednicima na televiziji, definitivno nije lako ni programskom vijeću, jer najviše primjedbi dolazi njima. Ali dobro je da i mi kažemo po koju riječ. Naime, treba pohvaliti prije svega i Hrvatsku televiziju, jer je posljednjih godina stvarno uvažila čitav niz stvari i primjedbi koje smo mi evo ovdje rekli bilo za govornicom, bilo sa mjesta i to je dobro. Dakle, vraćeno je čitav niz emisija koje su jednostavno nestale iz programa i jedno sivilo na televiziji pretvorilo se ipak u ono što danas imamo. Koliko god kritiziramo, televiziju treba samo pogledati ove preostale televizijske kuće na ovom području, onda ćemo vidjeti da je ovo izuzetno dobra, da je daleko kvalitetnija od svih ostalih i da je stručnija. I dobro je da se na toj stručnosti radi. Malo smo prigovarali oko jezika i vidim da su vrlo ozbiljno shvatili na televiziji, tečajevi i sve ostalo i poboljšanje je očito vidljivo. Ali s obzirom da se mi ovdje u Saboru najviše bavimo politikom, normalno da je najviše riječ o informativnom programu kojeg najviše pratimo i često sudjelujemo u njemu i normalno svatko promatra sa svoga stajališta. Čujem malo prije od kolega da je ovo stranačka televizija, jer je bila jednosatna emisija posvećena HDZ-u, ali argumente da zbrajanje minuta po strankama, daleko ide u korist SDP-a, to nikoga ne interesira, jer je upravo tako. Naime, koji god zakon se raspravlja u Saboru, koji god zakon Vlada predloži, uvijek će se naći jedan ministar bivše Vlade, koja je otišla 2003. koji će reći da to ne valja, ispričati ljudima, evo bilo je sve dobro dok smo bili mi, sada ovo ne valja i mislim da to nije dobro. Jer ako radije treba zvati struku, struka će reći da li nešto valja ili ne valja, ali konkurentska stranka teško da će bilo što pohvaliti ili da će bilo što tolerirati što se ovdje kaže. Kolika je, ako možete glasnije bit će mi drago. Da onda ću pričekati da završite. Hvala. Naime, a da ima pristranosti na televiziji, ima i to podosta. Pogledajmo malo pojedine ajde voditelj informativnih emisija, pa ćemo vidjeti način na koji nešto prikazuju. Ja vam mogu jedan evo zajednički tu smo svi u nekim stvarima bili, pa ću reći. Evo Rončevićevim kamionima roman u nastavcima. Dakle, pričalo se svakodnevno i dalje. Ali o čemu se priča. Priča se od 2004. pa dalje. 2004. je bilo ovo, 2005. dolje, 2003. preskaču. A na potpuno jednak način kao što je Rončević nabavljao kamione. Nabavljeni su i 210 vatrogasnih cisterni 2003. ali to je bila druga Vlada ili prethodna Vlada, bez natječaja, s poništenim natječajem, najskuplja vozila. Dakle, 210 mercedesovih vozila koji su bili najskuplji u tom trenutku i nikom ništa. Ako je Rončević ako bude kažnjen, mislim da će iz vaše Vlade ... dobiti doživotno. Jer ste nabavili i vlakove koji vrlo elegantno, danas čitajte fino kakovi su, neadekvatni vlakovi bez natječaja, osam kompozicija, tim se televizija ne bavi. tim se televizija ne bavi. Osam kompozicija od kojih tri voze. Nagibni vlakovi. Dakle, bez natječaja 34 milijuna eura, plus 4,5 milijuna za koje kakve čitače karata i Dakle tim se nitko ne bavi. Dakle, televizija je povukla granicu sa 2003. na 2004. i gotovo. mislim da ste to vrlo efektno izveli ali mislim da tu neće biti kraja, jer kada se to potegne mislim da će ipak stvar biti bitno drugačija. Dakle, pristranost je u tom slučaju izuzetno velika. Ne može nijedan urednik osuditi nekoga unaprijed. Ne osuđujem ni ja isto. Ja vjerujem da su to kolege napravili u dobroj namjeri. Naime, pokupovati osam luksuznih vlakova za jadnu onu Ličku prugu koja se raspada, jel. To ne može biti drugačije nego sa velikim upitnikom i velikom sumnjom. Zbog čega kupovati Mercedese za makadam? Znači da je nekog interesa očito bilo. Dakle, ako pratimo o kome se više govori, onda se o HDZ-u govori često, vrlo često u negativnom kontekstu. Prema tome, čija je televizija, jako dobro bi bi mogli o tome pričati. Ja se nadam da ne će biti ničija, da će stvarno objektivnosti biti više. A plakanje za pojedinim urednicima, očito da ima svoju svrhu, kao i pritisak. je ovo i bio pritisak na urednike, aha dolaze opet jedni izbori i sada ćemo mi napraviti pritisak na televiziju, vi ste njihovi. Dokažite da ste više naši nego njihovi. Dakle, to su već uhodane priče, neobjektivne normalno i tu treba jednom stati na kraj. Dakle, postoji televizija koju gledamo, kojom se bavimo, što je potpuno uredu. Postoje urednici koji izuzetno korektno rade svoj posao dobro, kvalitetno. Naime, vrlo kvalitetnih emisija ima, ljudi su uglavnom zadovoljni onim što vide, normalno svatko gleda svoje a iz ovog naslova vidim da se spominje i korupcija. Korupcija se nešto manje spominje čini mi se od kad televizija ne kupuje toliko vanjskih programa. Naime, najviše kad su se masovno kupovali vanjski programi a zagušila gotovo vlastita proizvodnja mislim da je bilo više o tome riječi. Ja vjerujem da televizija ima dovoljno snage i za vlastitu proizvodnju i da bi to bilo dobro jer ima puno stručnih ljudi ali tu i tamo normalno kvalitet uvijek treba kupovati i platiti. Prema tome, evo ja mogu reći zahvaljujem na izvješću, ono je opširno, ono je kvalitetno i vjerujem da će i sva izvješća biti takova a to je uvijek dobra podloga i za nas da evo saznamo ono što u drugim prilikama ne možemo znati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pet replika. Prva gospodin zastupnik Nenad Stazić. Kažete Vlada predlaže zakona a opozicija tvrdi da oni ne valjaju pa do dođe na Hrvatsku televiziju. Pazite, ne smatra samo opozicija da ti zakoni ne valjaju, to smatra i hrvatska Vlada jer svako malo predloži zakon pa ga onda povuče zato što ne valja. Hoćete od nula promila, hoćete od rada trgovina nedjeljom, hoćete o Zakonu o pušenju, koji god hoćete. Dobro vam je napisao jedan kolumnist jako duhovito vi da donesete drugi zakon termodinamike i taj bi vam Ustavni sud srušio kakva ste vi Vlada. A drugo, ne znam što vam bi da baš danas branite Rončevića kad Državno odvjetništvo traži od ovoga Sabora da mu skine imunitet jer diže optužnicu protiv njega. A to dokazuje, nešto govori i o vašoj ulozi. Jer znate, ovaj zahtjev za skidanje imuniteta i ova optužnica, ona je afirmirala jednu instituciju, instituciju Istražnog povjerenstva saborskog jer je pokazala da ona ima smisla, jer je pokazala da istražna povjerenstva mogu u javnost iznijeti dokaze koji četiri godine čuče u Državnom odvjetništvu, četiri godine i da onda kad oni dođu u javnost ti neoborivi dokazi da može potaknuti Državno odvjetništvo da konačno radi svoj posao. To govori nešto i o saborskim zastupnicima koji rade u tim istražnim povjerenstvima. Neki se trude da ti dokazi dođu javnost, neki se trude da pravda konačno bude zadovoljena a neki poput vas se trude da to sakriju, neki poput vas se trude da svjedočenja sakriju od javnosti, neki poput vas vrijeđaju generale Hrvatske vojske da su nepismeni i da ne znaju zakone, heroje ove zemlje zato da bi prikrili kriminal. I kud vam baš danas padne na pamet braniti Rončevića. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, ja se divim duhovitosti kolege Stazića kao i brojni kritičari njegovih uradaka u kazalištima što smo čitali koje je nasmijalo uopće sve ovo što se događalo. Ali dobro, to je druga stvar. Naime, ako govorimo o povjerenstvu imali smo jedno povjerenstvo prije toga, dokazali sav lopovluk gospodina Čačića, dokazali. Dokazali smo da je bilo po 7 anexa, da je recimo anex bio 10 milijuna a glavni ugovor 7 milijuna i slično i nikome ništa. Ja vas molim ako imate vezu, vjerojatno imate kod Državnog odvjetništva da ih podsjetite malo i na taj slučaj koji je Sabor im posao već prije jedno tri, četiri godine. Prema tome, toliko o tome. A što se tiče ovog slučaja kamioni nemam ništa protiv, dapače. Ali govorim da se paralelni takav slučaj višestruko veći, financijski znatno veći i ogromna šteta koja je učinjena ne procesuira jer gospodin Stazić valjda nije zainteresiran da malo čeprka ono što je radio njegov politički mentor. Druga replika gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Markovinović je iznio jednu tezu kojoj HDZ dosta često pribjegne. Kad se otkrije jedna onda se obavezno vrlo brzo vrati u 2003., 2002. i traži neku drugu aferu. I sada bi htio da HTV radi na taj isti način i kaže se da se boji zašto HTV ne čeprka po nekim stvarima. Gospodine Markovinoviću, vi ste u tim svim institucijama, vi ste na vlasti 6 godina pa zašto nešto ne iščeprkate ako već čeprkate 6 godina. Pa dajte na vidjelo javnosti a ne da ovdje pričate o nekim pričama, vagonima, makadamu, mercedesu a da nitko ne razumije o čemu to vi uopće govorite. I čudite se zbog čega javna televizija otvara temu i prenosi, ne otvara temu nego samo prenosi ono što je saborski odbor ovdje otvorio a to je netransparentnost pri nabavi vojne opreme. Pa to je par exellance tema koju treba javna televizija prenositi jer se radi o netransparentnom poslovanju jednog državnog dužnosnika odnosno ministra. Ako to javna televizija neće prenijeti onda ne znam koju temu bi trebala prenijeti.

Jer da zna ne bi ovako govorio. Zašto sam to rekao? Potaknut vašim velikim pohvalama istraživalačkim novinarima. Dakle, novinari istražuju. Televizija prenosi ali govorimo o granici. Granica je sa 2003. na 2004. Prije toga se ništa ne istražuje. Mi ništa ne čeprkamo nego govorimo samo da je takav isti paralelni slučaj višestruko veći sa višestruko većom štetom napravljen godinu dana prije, i nikome ništa. I da li je vlak sletio zbog toga što nije adekvatan danas, čitamo još neke druge stvari. Televizija recimo preskače da je jedna kompozicija vlaka prošla neposredno prije ovog vlada i ništa joj se nije dogodilo, jedan običan vlak, običan vlak za običnu prugu. Ali ovakav specijalni vlak nabavljen bez natječaja 8 kompozicija, nabavljen po ne znam kojim i kakvim ugovorima, pregovorima on sleti. Bože dragi, tko je za to kriv? Vjerojatno mi koji nismo bili na vlasti u to vrijeme.

govorimo o sebi. Šest godina ste na vlasti, šest godina imate mogućnost da odgovorni ljudi u vašoj Vladi podnesu kaznene prijave Državnom odvjetništvu i da za sve nepravilnosti za koje smatrate da je nekad netko u prošlosti kriv vodite zakonite postupke da bi na neki način zaista iskorijenili zlo u Republici Hrvatskoj. Ne, to se ne događa. Nego kad netko ubije građane na pruzi onda izmišljamo opravdanje. Kad krene kaznena prijava protiv ministra koji za sada je pod sumnjom da je učinio koruptivno djelo izvlačite ostavku. Koje to poruke građanima šaljemo? Pa nemate obrane, ne znate se kako postaviti u odnosu na krivce koji negativno rade u Hrvatskoj, koji stvaraju nažalost i okolnosti pod kojim ljudi živote gube vi pokušavate samo poslat poruku svi smo prljavi, svi smo lopovi. Znate ono nacionalno, narodno "drž'te lopova". To je jedina obrana. Žalosno da to izlazi iz ovih klupa, žalosno da to izlazi za vrijeme teme koja govori o televiziji. Možete se derat, možete prljati politički prostor, nije to prvi puta. Ali zapamtite, šest godina na vlasti i vaša je odgovornost ako niste procesuirali negativnosti koje treba, jer vaši su ministri, vaši su ljudi u vlasti. Ili obrnuto. Ipak je činjenica da se nije imalo nešto procesuirat, e onda razlog ostavimo da se galami i skriva istine i činjenice o neuspjehu ljudi koje ste izabrali. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo moram sad na početku reći kolegi Liniću, ja se ne derem jer znam da ne mogu nikako konkurirat njemu u pojedinim slučajevima kad smo ovdje gotovo imali obrambeni stav …/Govornik se ne razumije./… ali šta je tu je. Naime, zašto izvlačimo? Uopće ne izvlačimo. Opet govorim, zašto se ne postavi paralela. Ako se nešto istražuje e onda treba reći ovo se istražuje zbog ovog, a ovo zbog onog, a toga nema. Gospoda istraživalački novinari se ne bave vama. Zašto? E to vi znate vjerojatno bolje. Zbog čeg neću ulazit uopće iako mogao bi puno o tom pričat. A interesantno da zapravo sve ovo što sam naveo da upravo ima veze s vama i zato ste se našli pogođeni. Na koji način ste to radili? Očito ne transparentan jer je sve bilo direktnim pogodbama, očito da se radi o ogromnim novcima, kamioni su sitniš u odnosu na ovo o čemu sam pričao. I nikom ništa. Jer ovdje će se i dalje pričat Rončevićevi kamioni, Rončević je ono, a mogli bi reći Linićevi nagibni vlakovi, Linićevi nagibni vlakovi, Linićevi skupi vatrogasni mercedesi i slične stvari.

replika. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Evo ja dajem repliku kolegi Markovinoviću. Ispričavam se, gospodine potpredsjedniče ima prije mene.

Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo ja podržavam raspravu kolege Markovinovića. Međutim, kolega Markovinoviću, govoreći o temama na TV-u, vremena koje se na TV-u posvećuju određenim aferama, istraživačko novinarstvo i možda niste namjerno htjeli spomenuti jednu temu, ali ja ću je spomenuti ovdje i aferama koje se događaju, a koje se ne spominju na TV-u, a tiču se dakle onoga o čemu smo mi dijelom i danas razgovarali u ovom Visokom domu. Naime, na TV-u se kao sapunice svakodnevno pojavljuju sadržaji i teme koje jasno podržavam kada netko tamo sa slovom U dođe na Thompsonov koncert, nekakav mladac kojega netko nagovori i onda se to svakodnevno ponavlja i u redu je da se ponavlja jer treba edukativno djelovati na mladež da ne ide za onim što ne treba. Međutim, naša TV nikada nijednom rječju nije spomenula nekakvu suradnju naših socijaldemokrata sa post fašistom Alemanom u Istri kada je došao i kada su ga dočekali i Vojko Obersnel i Ivan Jakovčić i kada se radi o čovjeku koji se slikao pod Mussolinijevom slikom, ako laže koza nije rog, evo jedno i drugo sve tu. Kolika je puta naša televizija o tome govorila? Ni jednom jedinom rječju. Ni jednom jedinom rječju. Ako naši socijaldemokrati poštuju Mussolinija u vrijeme dok je bio socijalista još '19. godine onda ja ću se poslužiti turcizmom koji vi upotrebljavate harač, onda ću ja kazati afering gospodo s lijeve strane.

ali mislim da nije kriterij jednak. Ono što napravimo mi ide na sva zona, a što je radila bivša vlada o tom se ne priča. Zašto spominjemo bivšu vladu cijelo vrijeme? Zato jer oni cijelo vrijeme govore ova Vlada ne valja, mi smo ti. A tko ste vi ti? Tko? Linić, Čačić, cijela ekipa koja je bila prije. Pa onda moramo ljudima reći što su radili jer ljudi brzo, prebrzo zaboravljaju i dobro je da ih povremeno podsjećamo na to. Hvala.

zastupnik obraća mojim imenom i povezuje me ovaj puta i sa ubojstvima. Niste reagirali predsjedniče. Vrlo je jasno rekao vlakovi su krivi, poginuli su ljudi, Slavko Linić ih je nabavio i to nezakonito. Ja nemam ništa protiv, mi možemo jedni druge komunicirat preuzvišeni, veličanstveni, dostojanstveni, ali možemo i lopovima. Ali ovo nije prvi puta predsjedniče da ja upozoravam da se imenom i prezimenom prstom ukazuje, a …/Govornik se ne razumije./… da je nezakonitosti bilo i da napiše prijavu državno odvjetništvo. Ali ako ćemo se vrijeđat, nemam ništa protiv. Kao što veli gospodin moj kolega, mogu galamit i vriskat koliko god hoću. Ja se mogu spustit na njegovu razinu, zaista se mogu spustit, ali ako vi želite toleranciju da jedni druge nazivamo ubojicama

nemojmo tako daleko interpretirati nešto i tako dalekosežne zaključke izvoditi. **Linić, Slavko (SDP)** Ali takva je rasprava bila. Ne interpretiram ja,

Vladimir (HDZ)** Ali nemojmo dalekosežne zaključke izvoditi odmah u tom uzročno-posljedičnom lancu kao da se, ako se kritizira nešto zbog

jednostavna povreda Poslovnika. Znači gospodin Matković je iskoristio repliku da spomene ono šta gospodin Markovinović je zaboravio spomenuti u svom izlaganju.

ono šta je gospodin Markovinović zaboravio spomenuti i počeo sada pričati priču. Znači to sa izlaganjem gospodina Markovinovića nema nikakve veze. **Šeks, Vladimir

Gospodin Josip Đakić, replika. Mir molim vas. Dajte molim vas jedanputa. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, evo replicirat ću kolegi sa par riječi koje je propustio izreći o radu Vijeća Hrvatske radiotelevizije. Pa naime, puno put je spomenuto, možda i propušteno da je televizija partijska od '90. do sada, da su pokušane određene promjene. Ja bih se složio čak s tim da je pod …/Govornik se ne razumije./… kontrolom od kada je došla demokratska Hrvatska da se nije promijenila, ali baš ono u pravom smislu riječi rekao bih da je pod kontrolom partije, sa časnim iznimkama. Urednika koji nestranački, ljudski obrađuju teme, događaje i tako ih plasiraju. Sa časnim iznimkama, koje su rijetke. I danas je pod kontrolom partije, i danas je servisirana od onih koji su i tada bili u funkciji Hrvatske radiotelevizije kao urednici Hrvatskog radija, i to prvog programa, i oni govore o partijskim danima i partijskom monitoringu na Hrvatskoj radioteleviziji. Ne znam kako samo zaboravljaju te dane kada su uređivali prvi program Hrvatskog radija, kada su govorili eter, onda su odjedanputa pobjegli iz partijske televizije i radija, i otišli su u neku novu partiju. I kada govorimo o nastupima novinara točno je da iz ovog Visokog doma, kada je upotrijebljena riječ harač i nazvan je Zakon o porezima haračem tada je na Hrvatskoj televiziji koja …/Govornik se ne ona i pokrenuta od strane također urednika koji je valjda vaš član. Valjda, ne znam. Kada govorimo o odgovornostima i na Hrvatskoj televiziji, ali i u HDZ-u, ja bih rekao da, odgovorni smo i zbog toga što smo …/Govornik se ne razumije./… procesuirali, tj. bivši premijer i Vlada što nisu pokrenuli postupke i za riječku banku i za brodogradilište u Rijeci, i za nabavku vlakova, i cisterni, i automobila u MUP-u. Za sve smo to odgovorni zato što nismo pokrenuli. I to priznajem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ove zadnje dvije rasprave, zapravo replike vezane u duet Matković-Markovinović je pokazalo kako se može govoriti o stvarima koje zapravo u meni izazivaju gađenje. Evo najjednostavnije gađenje, sve o čemu je govorio gospodin Markovinović, a nadovezao se gospodin Matković nema nikakve veze s temom koja je na dnevnom redu. I onda se čudimo zašto građani Hrvatske imaju ovako nisko mišljenje o ovom Saboru, ovako nisko mišljenje o nama političarima. Gospodin Markovinović je pomiješao i kruške i jabuke. kao prvo uopće ne razumije da na Hrvatskoj televiziji nema istraživačkog novinarstva. Ove teme koje su bile na Hrvatskoj televiziji nisu proizvod istraživačkog novinarstva HTV-a. To su prenošene vijesti istraživačkih novinara iz nekih drugih medija. Prema tome, ako nešto ne valja na HTV-u, a zaključilo je to i ovo izvješće, a onda je to da nedostaje odjel istraživačkog novinarstva. A upravo budući građani financiraju i tu Hrvatsku televiziju, nešto što bi trebalo biti ključno je istraživačko novinarstvo. Potpuno i objektivno informiranje, te otklanjanje pogovora o mogućoj korupciji unutar HRT-a predstavlja zapravo temeljne vrijednosti javne televizije. da li Hrvatska radiotelevizija potpuno i objektivno informira Hrvatsku javnost, i na koji način se to uopće mjeri. Evo zanima me da li gospodin Popijač i Programsko vijeće uopće imaju mogućnost da naruče nekakvo neovisno istraživanje koje bi stvarno dalo nama informaciju u kojoj mjeri javnost smatra Hrvatsku radioteleviziju vjerodostojnom. Da li ono što gledamo u hrvatskom, "Dnevniku" Hrvatske radiotelevizije vjerodostojno? Jer čuo sam tumačenje, pa to je najgledanija emisija, ljudi je gledaju i vjeruju, ali to nema veze sa vjerodostojnošću. Postotak gledanosti "Dnevnika" Hrvatske radiotelevizije ni na koji način ne govori o tome da je to npr. vjerodostojna emisija. Sloboda istraživačkog novinarstva temelj je podizanja javne svijesti npr. o štetnosti korupcije i važnosti njezinog suzbijanja. Javna televizija bi upravo trebala raditi u tom smjeru, ali kao što sam već rekao na Hrvatskoj radioteleviziji nema pravog istraživačkog novinarstva. Nema, jer nije dozvoljeno da ga bude. Često se pitamo što mi kao političari možemo ponuditi novinarima. Pa moramo im ponuditi ovaj Sabor i ovo Programsko vijeće da rade svoj posao neovisno, bez autocenzure i bez pritisaka. Dakle svrha medija je da osim zabave informiraju, poučavaju i potiču javnost, te da nadziru one koji imaju moć u društvu. A Hrvatsko novinarsko društvo već dulje upozorava na pad profesionalizma u svim medijima, pa tako i na Hrvatskoj radioteleviziji, te smo mogli pročitati njihov apel protiv, apel za profesiju za javnost, a protiv cenzure, jer sadašnji trend izbjegavanja bitnih tema, forsiranja zabave, spektakla, dominacije crne kronike, izmišljanja i proizvodnje celebritija, u konačnici rezultiraju bijegom od novinarstva, cenzurom i autocenzurom. Zato se moglo dogoditi da urednici jedne središnje informativne emisije na HRT-u pitaju koliko kandidata ide u drugi izborni krug, svi kompetentni stručnjaci bježe od izbornih emisija, a većina kompetentnih novinara na HRT-u se ne bavi kompetentnim temama. Donosi se etički kodeks koji ne služi zaštiti novinara, nego služi zaštiti uprave, a kad je riječ o korupciji Programsko vijeće je jako dobro detektiralo probleme. I ja sam jako zadovoljan sa njihovim zaključcima koji se ovdje navode. Jer Hrvatska radiotelevizija nema samo ulogu da poučava javnost i potiče ih na borbu protiv korupcije, nego se mora boriti protiv korupcije na samoj televiziji. Vrlo je zanimljiv ovaj odlomak koji ću citirati, iako je na HTV-u raspon tema, ali emisija informativnog programa u kojima se obrađuju problemi korupcije je velik, više je članova Vijeća HRT-a u različitim prigodama upozoravalo na problem zaostajanja HRT-a u otvaranju tema korupcije u javnosti kao na izostanak njihovog sustavnog praćenja što je povezano i s nadalje manjkavim radnim uvjetima za visoko, profesionalno, istraživačko novinarstvo na HRT-u koje bi trebalo postati jedan od glavnih zadataka javne televizije, ovo je ključni pasus. Dakle, zadatak je ovog Sabora, zadatak je ovog programskog Vijeća da osiguraju da na Hrvatskoj radioteleviziji postoji odsjek, odjel ne znam kako će se zvati, redakcija istraživačkog novinarstva, ali ja se pitam kako se uopće mogu provesti ovi zaključci koji se tiču upravo istraživačkog novinarstva kada je na 2 sjednice koje su bile posvećene temi korupcije u medijima upravo vezano za Hrvatsku radioteleviziju dogodilo se da na prvoj novinar koji je rekao da na Hrvatskoj radioteleviziji postoji korupcija praktično dobije suspenziju i nakon toga više nije došao na drugu sjednicu jer mu je rečeno da ne smije govoriti o tome, radi se o novinaru Aleksandru Stankoviću, i drugi put glavna urednica, dakle ključna osoba za informativni program je rekla da na Hrvatskoj radioteleviziji, možete provjeriti u fonogramu, neće biti istraživačkog novinarstva jer je to za nju isljednički odjel. Dakle, kako će se onda provesti ovi zaključci programskog Vijeća kad ne postoji klima za provođenje onoga što su oni sami zapisali. Prema tome postoji još puno toga što je potrebno učiniti da Hrvatska radiotelevizija zaista radi svoj posao, a to je posao koji ima zadatak da vas podsjetim da poučavaju, potiču javnost i nadziru one koji imaju moć u društvu bez obzira da li to bili HDZ-ovci ili SDP-ovci gospodine Markovinoviću. Hvala lijepo. Hvala. 2 ispravka. Jedan gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo moram kolega je u nekoliko rečenica prvih rekao, veli: "da ovo nema veze sa temom". Nije točno, ja sam govorio o selektivnosti programa. Selektivnosti onoga što urednici rade. Prema tome jedno prikazuju drugo ne. Prema tome to je netočno. Drugo, da smo pomiješali kruške i jabuke. Ma nismo, nismo, znamo što govorimo i imamo za to sigurno i dokaze, ali kolega to vi često radite jer kao predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije govorite o radu Vijeća i na kraju zadnja rečenica vam je treba smijeniti Vladu. Ma kojim pravom kao predsjednik? Molim recite, ja osobno mislim da je član stranke ovo, ali koristite, zloupotrebljavate svoj položaj predsjednika Vijeća sigurno. Boris Matković, gospodin zastupnik. kolege Markovinovića, da smo mi pomiješali kruške i jabuke. Zapravo to nije točno. Vi očito niste slušali o čemu sam ja govorio kolega Jovanoviću, što vi obično s lijeve strane ne radite jer vi slušate samo sebe. Ja sam govorio o tome koliko se vremena posvećuje određenoj temi, određenom sadržaju, odnosno govorio sam o tome da li se podjednako određena tema ili sadržaj prikazuje? Da ne ponavljam sad temu o kojoj sam govorio. I drugo, istina je kolega Jovanoviću da je zapravo tragično da jedan saborski zastupnik uporabljuje izričaj koji ste vi uporabili ovdje prema nama kao svojim kolegama, riječ gađenje nije dostojna jednog saborskog zastupnika u ovom najvišem Domu.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja neću sada o kamionima, putnim troškovima, zahvaljujem HTV-u na praćenju, možete se vi smijati, ali zahvaljujem HTV-u na praćenju toga. Mislim da bi bilo dobro da je ovdje i ravnatelj Hrvatske radiotelevizije s obzirom da je ovo i rasprava koja je usmjerena na rad Hrvatske televizije. Ja ovaj izvještaj mogu uvjetno prihvatiti isključivo kao jedan način potpore u cilju da se promijeni uopće način djelovanja Hrvatske radiotelevizije. Ja bi više o ovim, ovoj svojoj raspravi, o javnim sadržajima na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno na HTV-u jer radi se o televiziji za koju svi građani plaćaju pretplatu koja je u ovom trenutku za mnoge izrazito velika. Pa tako evo na području grada Đakova i Đakovštine mjesečno se skupi gotovo 3 i pol milijuna kuna od pretplate koja ide za rad HTV-a za nekoliko tisuća zaposlenih, honoraraca itd. A u vremenu dakle grad Đakovo i Slavonija već evo 44-tu godinu dakle, nagodinu će biti održani 44-ti Đakovački vezovi. Evo ove 44 godine u vremenu tamo socijalizma, samo jednom tadašnja televizija Zagreb snimila povorku koja ide nedjeljom, prvog punog vikenda u mjesecu srpnju, za vrijeme od 1990. do 2001. dok je u gradu Đakovu, a to zna gospodin Šeks bio HDZ na vlasti također jednom i sada ovih 8 godina 2 puta. Smatram da je to, s obzirom dakle i na ovih 3 i pol milijuna kuna, ali i s obzirom na cjelokupni program koji se odvija za vrijeme "Đakovačkih vezova", a ja mislim da ne treba vas sve podsjećati da je to jedna od najvećih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj, da je potpuno nelogično da se za vrijeme tih "Đakovačkih vezova" cjelokupne ekipe HTV-a su preseljene na naš Jadran gdje snimaju, evo prošle godine su snimili 5 dječaka kako skaču u ono "Modro jezero" i to je bilo 5-minutna reportaža u u prvom odnosno centralnom "Dnevniku" HTV-a dok niti jedna slika sa "Đakovačkih vezova" nije prošla kroz centralni "Dnevnik". Da ne govorim, dakle u programima koji su izuzetno kvalitetni, radi se o programu svečanog otvaranja vezova pred Đakovačkom i Strossmayerovom katedralom koja je petkom, dakle počinje u 21 sat navečer, kada na 2. programu Hrvatske televizije imate neku stranu seriju koja je vjerojatno skupo plaćena, ovdje je potrebno samo staviti 3 kamere i prenositi uživo to događanje u Đakovu. Radi se također i o nedjeljnoj povorci u kojoj sudjeluje preko 70-ak KUD-a, preko 4 tisuće sudionika. To je eto u ovih 8 godina prenošeno samo 2 puta. I na kraju tu je svakako i program, dakle mimo nastupa KUD-ova tamo u Strossmayerovom parku jer radi se o međunarodnoj smotri folklora, tu je svakako izbor najboljeg nošenog ruha koji po svemu odskače i od sličnih programa na "Vinkovačkim jesenima" koji se prenose ali radi se dakle o jeseni, kada svi djelatnici više i nema ništa zanimljivo na Jadranu. Ne želim uspoređivati niti jednu ovu manifestaciju, niti jeseni, niti vezove, ali smatram da vezovi upravo u programu javne televizije moraju imati svoj status i da se ne može desiti da svake godine, bio ja gradonačelnik ili bio netko drugi, upućuje pismene pozive za sastanak da se omogući prijenos Đakovačih vezova na HTV-u. da ne spominjem i najveći propust HTV-a koji se desio 2003. godine prilikom posjete Svetog oca Ivana Pavla II, četvorima hrvatskim gradovima, gdje je jedino slika izravno nije išla iz Đakova, pa čak ni onaj šokački šešir na glavi Ivana Pavla II, HTV nema u svom programu snimljen. Evo pa ja bih zamolio i predsjednika programskog vijeća isto tako i sve odgovorne na Hrvatskoj televiziji, da konačno shvate da su Vezovi svih ovih 44 godine sačuvali svu tradiciju. A evo ovih dana je i jedno društvo, odnosno jedan običaj Gorjanskih ljelja proglašenim nematerijalnim dobrom. Nešto bih rekao i ovom programu, dakle ovo je moj apel koji je upućen i ja mogu reći da smo i službeno i glavnim urednicima isto tako i direktoru televizije uputili zahtjev konačno da se dugoročno napravi jedan partnerski odnos i sa gradom Đakovom isto tako i sa tom jednom od kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Za kraj, nešto bih rekao i o Thompsonu koja sada moja lijeva, odnosno desna strana nešto govori. govori. On je četiri puta bio u Đakovu za vrijeme dok sam ja bio gradonačelnik, veći je problem ne ono što on pjeva. Ja znam da se vama sviđa stih "nemoj ići lijevo, nego skreni desno", ali pjeva on i o izdaji i o Judinim škudama itd. Ali je veći problem ono što se dešava krajem koncerta, odnosno izvan onoga što tu. Tu se normalno ograđujem od nikada dokazanog pjevanja Jasenovac ili Stara Gradiška jel nije dokazano da je on to upravo pjevao. Inače, mislim da bi svi trebali preslušati pa onda pričati o tome. Čovjek pjeva o vjeri, ljubavi i domovini. Toliko od mene. Hvala. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Suzana Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo replicirat ću kolegi Vinkoviću, jer dolazimo iz istog kraja iz Slavonije. Kolega Vinković pohvaljujem ovo što ste kao gradonačelnik svoga grada rekli za kulturnu manifestaciju Đakovački vezovi. Pa sam htjela replicirati i iskoristiti ovu priliku i spomenuti Slavonski Brod i ne poželjeti vama, jer znam da vi imate prekrasan prekrasan park i da su Đakovački vezovi kada se prenose lijepo mislim i za publiku i za izvođače, a i za nas gledatelje Hrvatske televizije, bude lijep program, da vam se ne dogodi ono što se dogodilo u gradu Slavonskome Brodu kada su ove godine konačno dobili dobili direktan prijenos Brodskoga kola, inače najstarije kulturne manifestacije. Da kolega provjerite. dobili su termin u podne, dakle u vrijeme ručka, kada je manifestaciju u Brodskoj tvrđavi gledalo 15 gledatelja, jer zbog vrućine i mogućnosti nikakvoga drveća i nikakvoga hlada, naprosto ljudi u tome vremenu nisu mogli doći. Ne želim da se to vama dogodi, jer znam da imate boje uvjete nego mi u Brodu, a preporuka isto Programskom vijeću HRT-a da povedu računa o prijenosima i uvjetovanju u kojem to programu televizija da je organizatorima prostor, kako bi ipak svi gradovi i krajevi koji imaju vrijedne kulturne manifestacije koji na kraju krajeva primaju potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, znači visoko su rangirane, da imaju dostojan prijenos u programima Hrvatske televizije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Zoran Vinković. Ja bih se složio s kolegicom iako ovo nije bila replika na moje izlaganje, ali kažem još jednom bih upravo apelirao i na programsko vijeće ali isto tako na odgovorne na HTV-u da konačno shvate i jednu stvar da je upravo Slavonija i najviše dala i u Domovinskom ratu zajedno sa svim ostalim krajevima u Republici Hrvatskoj i da je konačno došlo vrijeme da jednostavno to mora biti dio programa javne televizije, a da na taj program nikako ne mogu utjecati bilo koje političke veze, odnosno da se za jednu takvu stvar ne bi više trebale niti političke veze tražiti, niti obijati obijati pragovi HTV-a. Što se tiče Brodskog kola, činjenica je da su godinu dana starije od Vezova. Nažalost Brod nije tako lijep grad kao Đakovo i nema takve uvjete za snimanje ovih cjelokupnih programa, isto kao ni Vinkovci. Ja mislim da bi trebalo Đakovače vezove, Vinkovačke jeseni, Osječko ljeto, Miholjačko ljeto, ljeto Vlapovačko, Zlatne žice Slavonije, ali velik Podravine, Črnkovci, Iločka berba grožđa.

mirno ići spavati. Nagalamili smo se, ništa nismo riješili. Ali ću vam reći nešto u kojem ambijentu mi djelujemo. Točno u onom koji nam je propisano. tako da svi ovi koji dižu palice znaju jednu stvar. Smatra se najneuspjelijim demokracijama u posttranzicijskim zemljama upravo ove koje se nisu odlijepile od ranih devedesetih godina i od primordijalnog sukoba kao glavnog sukoba u politici kojim se rješava ovaj trenutak.

Ovako, ova tema ima jedno četiri teme i nemoguće je pričati o svim temama. .../Upadica se ne čuje./... Svaka za sebe bi trebala vjerojatno i nekakve ekspertize, možda čak i složenije ekspertize od ovih koje su dane ali dakako da ovaj izvještaj i ja podržavam prvo zato što je on kritički izvještaj. Često ljudi misle da ukoliko podržavaju nešto što dolazi s televizije da su onda podržali i sve gluposti na televiziji. Ne, ovaj kritički izvještaj ja ga podržavam upravo u kritičkom aspektu a podržao bih ga još više da je bio još kritičniji. Ono što ću izdvojiti kao glavni problem po mome mišljenju danas na televiziji nije sada analiza ovakvog ili onakvog stanja u smislu pluseva ili minusa nego zapravo jednog glavnog problema. Činjenica je da se televizija odlijepila od one prve stranačke televizije, zatim od stranačke televizije, zatim se odlijepila i od politike kao od politike i stvoreni su uvjeti stvoreni su uvjeti u novom zakonu za nešto što je zapravo ostalo još neistraženo i što sada pokazuje određene svoje defekte. Ostavljeno je prostora za to što smo se svi i nadali i što bi i željeli a to je da televizija bude autonomna. Autonomna televizija posvjedočena je karakterom Programskog vijeća HRT-a, načinom njegova izbora i distancom koju televizija ima preko toga vijeća od Sabora. To vijeće Saboru nešto da tako kažem izvještava ga, ono mu daje izvještaj. Međutim, čak niti odbijanje izvještaja od strane ovoga Sabora o ovome vašem vijeću ne bi značilo ništa zapravo pod televizijom. To je jedan dakle poseban ekvilibrij koji se ustanovio na koji način da održimo televiziju kao javnu televiziju da ne bi bila niti stranačka od jedan put od jedne strane, drugi puta od druge, pa da ne bi čak bila niti politička nego da bi bila nezavisna. Ono što u tom zakonu nismo mogli napraviti i što izgleda nitko ne može napraviti a to je kako učiniti da i ljudi budu takvi pa da koriste da tako kažem bolje elemente zakona a ne one lošije. I danas je na televiziji glavni problem po meni kako zaštititi televiziju u autonomnosti od one autonomnosti koja uključuje i samu sebe. Autonomnost od shvaćanja televizije kao grupnog vlasništva ove ili one grupe, ove ili one klike, ovoga ili onoga segmenta itd. Mi to još nismo naučili. Imali smo problem sa prošlim vijećem, sa prošlim Programskim vijećem koje je shvatio da budući da ono sada nije više ni od koje stranke, .../Govornik se ne razumije./... da će oni formirati stranku a sa ovim drugim Programskim vijećem nemamo još da tako kažem iskazan taj odnos ili nekakav drugi problem ali evo čujemo i gospodina Popijača da je i on bio zainteresiran za neke promjene. Čuje se, dakle govori se o tome da programsko vijeće nema neke ingerencije, da nema još neke dodatne ingerencije pa onda niti neke moći itd. Ja Ja bih bio za to da se ozbiljno razmotri pitanje na koji način pomoći Programskom vijeću da ostvari svoju ulogu ali ona bi morala se shvatiti prvenstveno kao uloga koja bi podupirala tu televiziju ne na način da Programsko vijeće bude nadvijeće nad televizijom nego da u ekvilibriju prvo afirmacije profesionalnosti te televizije, odgovornosti urednika kao urednika, odgovornosti novinara se stvori ambijent u kojem da tako kažem može ona biti zaštićena i od grupnih unutar interesa i sukoba o kojima stalno čujemo i čujemo i po novinama, od unutarnjih napada koji postaju dio javnosti tako da se o toj televiziji skoro više čuje u forumima gdje jedni druge napadaju izvan te televizije nego vjerojatno što se neke stvari rješavaju na televiziji itd. Mi imamo permanentno različite vrste informacija. Imam ih i ja i vjerojatno svatko od nas. Nema toga koji nije u nekom trenutku odnosa odnosa sa nekim iz televizije ili sa nekim .../Govornik se ne razumije./... televizije nije čuo nevjerojatne stvari tko je sve ukrao novce, koje su sve kakve grupe, što je sve napravljeno, što nije napravljeno. Međutim, mi ništa od toga nemamo da bismo mogli stvarno ustanoviti je li to tako ili nije tako. Već se godinama ne radi nešto što bi se trebalo raditi, ne analiza istraživačkog novinarstva, to je jedna posebna tema o kojoj se ovdje malo naivno govori što to znači ali nešto drugo stvarna analiza pristranosti. Mi nemamo stvarnu analizu nekorektnosti i vjerojatno mislim da ništa ne smeta ovome vijeću i da to bi moglo učiniti da naruči od nezavisnih da tako kažem nekih agencija ili već onih koji se time bave ovakve vrste istraživanja. To bi zapravo bilo omogućeno da mislim dobijemo nekakva značenja u vezi stvarnog napretka. Pitanje hrvatskog jezika na ovaj način ostaje apstraktno pitanje, pitanje koje se ovdje definira kao objektivno informiranje a ostaje apstraktno. Jednome je jedno a drugome je drugo objektivno informiranje. Međutim, mi nemamo nekih stvari koje mogu biti izvedene tako da mogu biti gotovo egzaktno postavljene. Prema tome, kako se nekada govorilo i u ovom Saboru govori tijela, poruke, podrugivanje, nekorektnost prema sugovorniku pojedinih voditelja to su sve elementi koji se vrlo lako dadu utvrditi da predstavljaju određenu da tako kažem mimikriju političkih ili drugih opcija i to se može naručiti i to se može jednostavno utvrditi. Ovdje imamo još jedan poseban fenomen. Zašto sam ja uvijek, uvijek sam u ambivalentnoj situaciji kada hoću biti krajnje kritičan što bih želio biti vis a vis televizije? Ova javna televizija to je jedini javni medij u ovoj Hrvatskoj, jedini javni medij od da tako kažem većega interesa koji nije privatan i koji ne odražava potpuno privatne interese. Dio napada na televiziju ide i kao dio napada privatnih medija na to što je ona javna televizija. Pitanje istraživačkog, tzv. istraživačkog novinarstva je sastavni dio toga pitanja gdje se pojam istraživačkog novinarstva zapravo vrlo često sastoji kroz narudžbu istraživačkog novinarstva od onih koji vladaju kojekakvim medijskim konzorcijama da bi se dobila ova ili ona istina. Ali kada dođe Appelt i otkrije koji su sve pokušaji učinjeni pa tamo ti isti mediji to nisu dali, onda ne postavlja se pitanje kako to da u toj i toj medijskoj, novinskoj kući se vrši cenzura i da nema slobode istraživačkog novinarstva. Ali ti isti mediji, te iste kuće druge, privatne, stalno i permanentno optužuju javnu televiziju da nema istraživačkog novinarstva. Ako bi bilo tako, možda bi bilo bolje da ga i nema. Imamo problem, on je stvaran problem. Kada se razgrnu ovi problemi koji su problemi sjećanja i problemi mislim primodijalne mržnje se ne razumije./… stvarnoga Balkana pa je ovaj Sabor nažalost balkanskiji nego mnogi drugi sabori koji su možda i istočno od nas. Kad se dakle razgrnu ti problemi, onda ovdje ostaje novi problem, kako dakle nešto što je zaštićeno od političkoga pritiska, gdje se politički pritisak često javlja zapravo kao želja pojedinih novinara ili pojedinih da tako kažem grupa na pojedinoj televiziji da se svide nekom od političara, jer i takve informacije imamo, čak više takvih nego direktnih pritisaka. Tako da dakle kada se oslobodila televizija političkog pritiska tako da se očuva da ono što je javno u toj televiziji, da ono što je autonomno u toj televiziji ne bude podvedeno pod parcijalne pritiske pojedinih grupa na samoj televiziji koje dominiraju, koje međusobno jedna drugu optužuju u drugim medijima i gdje se ne mogu raščistiti elementarne stvari. To je jedan vrlo neugodan i vrlo težak zadatak koji je pred ovim vijećem i ja bih rekao da je to zadatak nekakve nove faze, ako možemo tako reći, utemeljenja javne televizije i njenoga očuvanja. moglo bi se naći i institucionalnog načina, lako moguće da je i ovaj zakon pojedinačno očuvao televiziju u jednom periodu da bi ga sada trebalo u nekim stvarima mijenjati, korigirati i popraviti, ali ja samo govorim što je smjer mogao biti. Taj smjer bi mogao biti samo sada ta jedna nova kvaliteta da se televizija koja se očuvala od politike očuva i od privatnih interesa, da se očuva od svojih unutarnjih grupnih interesa kao oblika zapravo koji danas po mom mišljenju u najvećoj mjeri čine javnu televiziju manje javnom. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa temom Prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske itd. prema dnevnom redu. Hvala.